Gospođe i gospodo zastupnici, počinjemo sa postavljanjem pitanja Vladi odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika članka 180. do 184. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prelaska na 1. točku dnevnog reda. Prvi na redu za postavljanje pitanja je zastupnik gospodin Daniel Srb. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, poštovane gospođe i gospodo ministri, kolegice i kolege. Ja bih želio uputiti pitanje premijerki gospođi Jadranki Kosor. Naime, u posljednje vrijeme svu pozornost privlači borba protiv korupcije što i ja apsolutno podržavam ali treba reći i to da u sjeni borbe protiv korupcije postoji opasnost da se politikom izbjegavanja odgovornosti, odgađanja donošenja odluka i kupovinom vremena načine Hrvatskoj puno veće štete od onih koje nastaju samom korupcijom bez obzira na neprihvatljivost javne korupcije. Jedan od primjera je izgradnja LNG terminala na Krku koji je projekt od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku koji bi upravo u ovo vrijeme teške gospodarske krize otvorio i nemali broj radnih mjesta a gdje se praktično godinama ne mogu dogovoriti hrvatski partneri u tom projektu HEP, INA i Plinacro o vlastitim udjelima u tom projektu. To je jedan od razloga zašto se cijeli projekt ne realizira i on stoji a osigurao bi mnoga radna mjesta. Stoga je moje pitanje kako ćete se i na koji način boriti upravo protiv ove politike izbjegavanja i odgađanja donošenja odluka

Prije svega želim zahvaliti što podupirete kao saborski zastupnik i čelnik parlamentarne stranke sve napore Vlade u borbi protiv korupcije i bilo kakvog oblika kriminala u Republici Hrvatskoj. Vjerujem da će takva vaša potpora i vaše stranke biti snažna i dalje, i mi tu apsolutno ne posustajemo. Vjerujem da su apsolutno vidljivi rezultati na tom području i tu promjena pravca nema. Dakle, ponovit ću ono što često govorimo mi iz Vlade bez obzira na ime i prezime, bez obzira na pripadnost političkoj stranci, bilo kojoj političkoj opciji i bez obzira tko se na kojem mjestu nalazio. Ovo što vi spominjete svakako jest vrlo zanimljiva tema, dakle i ja imam neke informacije, ali ne u ovom konkretnom slučaju koji spominjete, da se možda pogotovo u nekim javnim poduzećima pojavila dobra prigoda da i nešto o tome kažem, da su ljudi možda posustali u izvjesnom strahu da bi se i njima nešto moglo dogoditi. Poruka je jasna, svatko tko radi u okviru zakona, svatko tko radi u okviru propisa, svatko tko radi časno i savjesno svoj posao nema se razloga bilo čega bojati. Bojati se mogu i trebaju samo oni koji krše zakone, koji su se na bilo koji način ogriješili prije svega o Ustav Republike Hrvatske, ali i onda o zakone Republike Hrvatske. Prema tome, poruka je jasna svima i u javnim poduzećima i svima drugima, radite svoj posao, preuzimajte svoj dio odgovornosti. O tome se radi. Dakle, kad se obavlja svoj posao časno i čestito onda naravno treba preuzeti svoj dio odgovornosti bez straha i donositi odluke. U konkretnom slučaju koji spominjete da nema odgađanja donošenja odluke govori i podatak da je baš prošli tjedan održan još jedan sastanak na tu temu. Nisu neke odluke lake, ali ću evo na temelju i vašega upozorenja i ja osobno se zainteresirati, pokušati požuriti procese, intenzivirati ih jer i ja se slažem s vama i mi u Vladi da je LNG terminal iznimno važna investicija, odnosno iznimno važan projekt. Prema tome, ovdje nema nikakvih odgađanja, nema straha, nema odgađanja donošenja odluka, ima problema koje treba riješiti. Vrlo često ima problema koji su iznimno teško rješivi, to vas evo želim uvjeriti, ako mi možete vjerovati i oko kojih se moraju uključiti mnoge, mnoge institucije, gotovo sva ministarstva. Ali evo, vjerujem da ćemo do sljedećeg aktualnog prijepodneva imati neke vijesti kojima ćete biti zadovoljni u kontekstu pitanja koje ste postavili i donošenja odluka o važnim projektima za Republiku Hrvatsku. Hvala vam. Hvala. Gospodin Daniel Srb, izvolite. upravo treba pritisnuti i sve procese odgađanja odluka koje postoje bilo u državnoj administraciji, bilo u javnim poduzećima ili onom portfelju kojim upravlja država jer njihovim intenziviranjem može se nadoknaditi gubitak radnih mjesta koji se stvara na drugim mjestima. Stoga ja želim poručiti i vama da bila bi dobra vaša odlučnost, kao što ste rekli u jednom trenutku ili smanjite plaće, provedite to ili podnesite ostavke. Tako i u ovom konkretnom slučaju treba biti upozorba odgovornima, predsjednicima uprava ili se dogovorite u određenom roku ili gospodo donesite ostavke. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa, predsjedniče Hrvatskoga sabora. Predsjednice Vlade pitanje je za vas. Prošle ste godine zadužili Hrvatsku za 3,4 milijarde eura tako da ukupan vanjski dug Hrvatske ovoga trenutka iznosi 43 milijarde eura. Prema izvješću Europske banke za obnovu i razvoj Hrvatska je uvjerljivo najzaduženija među zemljama bivše Jugoslavije koje još uvijek čekaju na ulazak u Europsku uniju i definitivno jedna od najzaduženijih tranzicijskih zemalja. Teret ovog ogromnog vanjskog duga hrvatski bi građani lakše podnosili da bolje žive, međutim hrvatski građani žive sve lošije. Prema Eurostatu žive lošije danas nego što su živjeli prije tri godine i ono što je najstrašnije, u Hrvatskoj je sve više siromašnih. Svaki peti hrvatski građani živi na rubu siromaštva. Očito je zapravo da se posuđeni novac troši samo na jednu svrhu, da se što duže održi ova Vlada. Moje pitanje glasi, kao oporbena saborska zastupnica ne tako davno, dakle prije izvjesnog broja godina, bili ste strahovito zabrinuti sudbinom hrvatskih građana ističući kako je svaki od njih, uključujući tek rođenu djecu, bio zadužen za 5 tisuća eura. Danas ste predsjednica Vlade, dakle najodgovornija osoba u ovoj državi. Recite, molim vas, koliko je danas zaduženo svako tek rođeno hrvatsko dijete? lijepa, gospodine predsjedniče. Gospođo zastupnice. Pa evo, odgovorit ću vrlo konkretno i vrlo precizno na vaše pitanje koje je jedno tipično pitanje koje bih ja mogla isto tako komentirati isključivo na ovoj političkoj razini jer je na taj način postavljeno, dakle postavljeno je prije svega da ponizi Vladu, ponizi mene, ali ja ću vam odgovoriti vrlo konkretno. Dakle, nije istina da je ova Vlada, to je netočan podatak, zadužila Hrvatsku za 3 milijarde eura. To nije istina, zaduženje se kreće u okviru deficita, dakle oko 10 milijardi kuna. Isto tako treba znati i bilo bi dobro da u svom pitanju onda obuhvatite i taj podatak, da u ovom ukupnom zaduženju dug države iznosi otprilike 20%, a 80% dakle sve ono drugo, zaduženje banaka, građana Pa bi bilo korektno kad postavljate pitanje kojim želite poniziti Vladu da i to ukomponirate u samo pitanje. Isto tako, potpuno je netočna i neistinita vaša tvrdnja da smo posuđeni novac koristili, da ga koristimo samo za održanje na vlasti. To ne samo da nije istinito, to je zapravo potpuno, moglo bi se čak nazvati i smiješnim jer kako bi se taj novac mogao trošiti za održavanje vlasti u trenutku ogromne krize, u trenutku kad rješavamo probleme zaposlenosti, kad se doslovce borimo za svako radno mjesto, za očuvanje radnoga mjesta. I zato gospođo zastupnice najavljujem, vjerujem da ćete to pozdraviti, već za sutra za sjednicu Vlade na temelju odluka koje smo donosili u prošlim mjesecima gdje su ključne bile donošenje dva rebalansa proračuna u 7. mjesecu, donošenje konačno i kriterija za korištenje kredita na temelju programa projekata koje smo osmislili za potporu gospodarstvu. Sutra ćemo na sjednici Vlade donijeti i Zakon o jamstvenom fondu o kojem ćete ovdje raspravljati. Sutra ćemo donijeti vrlo jasne kriterije na temelju kojih će mnoge tvrtke moći posegnuti za pomoći koja će im sasvim sigurno koristiti i u očuvanju radnih mjesta i u pokretanju proizvodnje i prve kredite očekujemo polovicom veljače, odnosno do kraja Što se tiče djece u Hrvatskoj ja ću vam također spomenuti podatak da u svim mjerama kojima smo morali smanjivati proračun u prošloj godini u svim tim mjerama ni lipe nismo dirnuli sa pozicija doplatka za djecu, sa pozicija rodiljnih naknada. Dapače, za ovu godinu u ovim teškim prilikama sastavljanja proračuna mi smo pozicije rodiljnih naknada povećali za dodatnih sto milijuna kuna. Ukupno to vam je više od četiri milijarde kuna novca za djecu u Hrvatskoj koje nismo dirali. To ja mislim pokazuje ne samo socijalnu osjetljivost nego brigu za budućnost Hrvatske. Prema tome, ni jednu lipu, ni jedan euro ne trošimo za održanje na vlasti, nego za poticanje zapošljavanja, za potporu gospodarstvu i da do kraja ove godine možemo reći Hrvatska polako, ali sigurno izlazi iz krize. I vjerujem da smo time zadovoljni. Hvala. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Predsjednice Vlade, ja se ipak vraćam računici, a ona je vrlo jednostavna. 43 milijarde eura podijeljeno sa četiri i pol otprilike milijuna stanovnika, dakle hrvatskih građana to je 10000 eura. To je točno dvostruko više u odnosu na zaduženje u vrijeme koalicijske Račanove vlade. Tada je zaduženje bilo 5000 eura. Kao zastupnici dug od 5000 eura vam je bio ogroman, a sada kao predsjednici Vlade dug od 10000 eura je zapravo nešto relativno. Nakon prošlogodišnjeg izdavanja euro obveznica u iznosu od 750 milijuna eura što je bio najveći pojedinačni dug, odnosno iznos zaduženja u povijesti samostalne Hrvatske. Prije nekoliko dana imali smo eto priliku svjedočiti ponovno pod navodnicima uspjehu našeg ministra financija. Ovaj put zadužio nas je za daljnjih 200 milijuna eura. Nedavno je guverner Hrvatske narodne banke ustvrdio kako će u 2010. godini ukupni vanjski dug... **Bebić,

Ja molim zastupnice i zastupnike da se, naravno i ministre da se pridržavaju ovog vremena koje imaju na raspolaganju i koji su predviđeni Poslovnikom. A samo dozvolite vrlo kratko da dam dvije kratke obavijesti. Gospođa predsjednica odbora Dragica Zgrebec obavještava da će se održati sjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj danas u 14 sati u dvorani Eugena Kvaternika 233. I obavijest predsjednika Odbora za gospodarstvo gospodina Dragana Kovačevića da se otkazuje današnja sjednica odbora i zakazuje za sutra u 8,30 sati u dvorani Stjepana Radića 133/I. Nastavljamo sa postavljanjem pitanja uz još jednu molbu da se pridržavamo vremena koje je predviđeno. Postavit će pitanje gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena gospođo predsjednice hrvatske Vlade sa članovima i članicama Vlade, kolegice i kolege. Svoje pitanje upućujem ministru znanosti, obrazovanja i športa gospodinu Radovanu Fuchsu. Gospodine ministre, oko 33000 ovogodišnjih maturanata iz gimnazija i iz strukovnih škola ima pravo pristupiti ispitima državne mature. Znamo li da kroz nekoliko tjedana, točnije 19. veljače počinje polaganje ispita državne mature kao čelnom čovjeku ovoga nadasve važnog resora postavljam vrlo kratko pitanje, gospodine ministre je li sve spremno? Hvala. Gospodin ministar Radovan Fuchs. Izvolite. **Fuchs, Radovan** Hvala. Poštovani predsjedniče Sabora, predsjednice Vlade, gospođo zastupnice sve je spremno. Ali mogu naravno to i malo šire obrazložiti. Do sada, odnosno jučer do 10,30 84% svih maturanata, dakle učenika gimnazija i strukovnih škola prijavilo se za polaganje ispita državne mature, odnosno maturu a od toga 81% je ujedno i navelo studijske programe koji želi studirati shodno uspjehu. Oni imaju još pet dana za prijavu, pri čemu uzmite u obzir i da jedan dio učenika strukovnih škola ne treba polagati ispite državne mature ukoliko ne želi nastaviti studirati i želi otići na tržište rada. Oni svoje obrazovanje u strukovnim školama završavaju sa stručnim ispitom. Prema tome, sve je spremno. Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine ministre. Zadovoljna sam vašim odgovorom i čestitam hrvatskoj Vladi i vašem ministarstvu na dobro obavljenome poslu. Svim maturantima koji se još predomišljaju preporučam da iskoriste ovo vrijeme do 31. siječnja i da se prijave, a svim pristupnicima prve generacije koji će polagati državnu maturu želim puno uspjeha na ovom ispitu znanja jer vjerujem u njihovo znanje. Hvala lijepa. Hvala. Na redu je gospodin Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Pitanje, neću politizirati, postavit ću jedno životno pitanje. Želim postaviti ili gospođi Kosor, a mogu mi odgovoriti gospodin Popijač ili gospodin Šuker. Mislio sam najprije pitati hoće li Vlada Vlada osigurati 815 milijuna eura jamstava za gradnju cesta u Crnoj Gori, autoceste što u cestogradnji za Hrvatsku može biti posao stoljeća. ću se ipak dotaknuti brodogradnje. Kao što bi za hrvatske graditelje bila katastrofa ne osigurati to jamstvo za posao vrijedan 2,7 milijardi eura, tako je i za hrvatsku malu brodogradnju katastrofa Zakon o posebnim porezima, tj. trošarinama za brodice. Mi smo veliku brodogradnju izuzev Uljanika, hajde on se još nešto drži. Znači veliku brodogradnju smo uništili svjesno, nesvjesno, sad nije bitno. Reprezentacije tu nisu bitne jasno. To što se dogodilo u Rijeci vrijeđa, ali sad smo na dobrom putu da uništimo malu brodogradnju. Velika brodogradnja osigurava prihod od 5 do 5 i pol milijardi kuna na godišnjoj razini, grca u gubitcima i uz dotacije iz proračuna po radnom mjestu od čak 230000 kuna ona se ne može izvući iz problema dok mala brodogradnja ostvaruje prihod od jedne milijarde kuna na godišnjoj razini i od države ne dobiva ništa. E sad, kome je cilj uništiti tu malu brodogradnju. Veliku neuspješno pokušavamo privatizirati, spominjemo Končara, Zepter, Samsung, Hyundai, Daewoo a ono što funkcionira uspješno mala brodogradnja ili što je nju uništavamo apsurdnim porezima, tj. trošarinama. Znači, pitanje kada ćemo ukinuti apsurdan Zakon o trošarinama na brodice i što će biti sa hrvatskim velikim brodogradilištima "3. maj", "Kraljevica", "Trogir", "Brodosplit", "Uljanik", tj. koja je sudbina hrvatske brodogradnje u 2010., 2011. godini. Vidi li Vlada spas ili možda gašenje iste? Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče, a vi ste postavili barem 10, 15 pitanja u ovom jednom. I ja ću se koncentrirati na dva koja mi se čini najvažnija. Znači pitanje brodogradnje ukupno i vaše pitanje vezano za tzv. male brodograditelje. Oko ovoga zadnjeg, znači vezano za pitanje malih brodograditelja mislim da imam za vas i dobru i važnu vijest, i za sve njih, ali i za sve nas. Sutra će na sjednici Vlade biti izmjena Zakona o posebnom porezu na male brodove. I vjerujem da će se kroz izmjena toga zakona iščitati da je Vlada slušala, da je Vlada čula, da je Vlada razumjela i da nastoji na sve načine pomoći i ja vjerujem da ćete taj zakon, odnosno izmjene toga zakona i vi podržati Hrvatskome saboru. Što se tiče brodogradnje ukupno, također sutra na sjednici Vlade očekujem zapravo i uvjete, odnosno početak raspisivanja drugog kruga privatizacije, dakle novoga natječaja, svakako do sredine veljače. I ono što evo želim reći na tragu svih napora koje smo do sada uložili, dakle vjerujem da znate da smo uspjeli dobiti novi rok, dakle 60 dana trajanja natječaja, da ćemo u tom vremenu, a i naravno da i Ministarstvo gospodarstva i svi mi članovi i članice Vlade ulažemo dodatne napore, ali ćemo ih posebno uložiti u tih novih 60 dana, da ako treba dobit ćemo doslovce sve koji na bilo koji način u tom procesu mogu sudjelovati, dakle koji mogu se pojaviti kao investitori, odnosno kao kupci, da ćemo razgovarati svima, da nekih dobrih naznaka ima, ali naravno bit ću apsolutno oprezna, jer drugo je dok govorite načelno i kad se približavate nekom poslu, a drugo je kad taj posao započne. Dakle, učinit ćemo ali baš sve da ovaj posao koji je pred nama uspije. I ja vas pozivam da u tom smislu pomognete gospodine zastupniče, i vi i stranka koju predstavljate ovdje u Hrvatskom saboru. Ako i vi imate naznake o nekim potencijalnim kupcima, o potencijalno zainteresiranima, molim vas da se javite da zajedno razgovaramo s njima, da im prezentiramo sve ovo što smo do sada u međuvremenu od prvog do drugog kruga uspjeli promijeniti, poboljšati i da taj cijeli posao uspije. Naravno prije svega na zadovoljstvo jer su životno zainteresirani ljudi koji su zaposleni u brodogradilištima, ali i na zadovoljstvo sviju nas, vas u Hrvatskom saboru, nas u Vladi, i svih građana Republike Hrvatske. Dakle ovaj posao u drugom krugu, zapravo dame i gospodo, gospodine zastupniče kreće sutra. Što se tiče, samo ću naznačiti i treći odgovor, odnosno na treće pitanje, vezano za ove investicije u Crnoj Gori. Mi smo koncentrirani na davanje potpore i jamstava tvrtkama u Hrvatskoj za poslove u Hrvatskoj. Hvala vam Hvala. Gospodin Damir Kajin. Izvolite. čijem teritoriju oni leže. Možda bi prilike bile drugačije. Međutim relevantnog kupca koji će ući u naše brodogradilište naprosto ne vidim. Međutim što želim reći. Ovaj Zakon o trošarinama ili jedan sličan, o ovom arheološkom istraživanju što danas čitamo u novinama, onaj o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta, neradnim nedjeljama, zabranu pušenja, jednom riječju takvi zakoni, …/Govornik se ne razumije./… uništavaju Hrvatsku, ali ja kažem još više uništavaju ovakvi nesprovedivi i apsurdni zakoni za što u zemlji jasno nitko ne odgovara. Postajemo u ovom trenutku taoci unutarstranačkih obračuna s jedne strane, nesprovedivih zakona, bavimo se marginalnim, ne onim suštinskim. Zato nisam htio pitanjima politizirati, ali jesam apsolutno, korupcija je sine qua non našega opstanka. Ali ukoliko ne promijenimo kvalitetu naših zakona, mislim da (HDZ)** Hvala. Moja molba i upozorenje u pogledu postavljanja pitanja, vremena itd. i koje se potroši. Ja ću morati citirati članak 180. Poslovnika, stavak 4. koji kaže: "Zastupnik može postaviti jedno pitanje". Ono mora biti kratko i jasno formulirano, i u pravilu takvo da se na njega može odgovoriti odmah i bez pripreme. Ali kad se postavi nekoliko pitanja onda se prekoračuje, osim toga i vrijeme i takvo zapravo kršimo Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ja bih pitanje postavio ministru uprave, gospodinu Mlakaru. Gospodine ministre, prije mjesec i nešto više dana smo završili ciklus dopunskih izbora za manjine i tim dopunskim izborima smo mi ustvari trebali omogućiti participaciju manjina u izvršnoj vlasti lokalne i regionalne samouprave, gdje to nije u prvom krugu lokalnih izbora omogućeno. Ovim dopunskim izborima, ovi dopunski izbori su provedeni u sedam županija i 20-ak općina i gradova. dopunski izbori nisu provedeni u Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Virovitičko-podravskoj županiji i još 10-ak općina, da ih ne nabrajam sad. Moje pitanje je vrlo kratko. Što ćete gospodine ministre poduzeti da se održe potrebni izbori u ovim jedinicama, i kada će oni biti provedeni. Naime poznato je da su statuti općina i županija trebali biti usklađeni u roku 60 dana od provedenih lokalnih izbora kako bi se na taj način omogućile, dakle stvorile pretpostavke za ove dopunske izbore. Isto tako, nama nije poznato kakav je nadzor, odnosno koje sankcije je državna uprava provela ili kani provesti prema jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave koje nisu izvršile ovu svoju zakonsku obvezu i time omogućile da se u ovom krugu provedu dopunski izbori, odnosno dopunske izbore moramo provoditi još jedanput i izazivati dodatne troškove i sve ono što uz to ide, a što smo mogli izbjeći da smo poštovali zakonske odredbe. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zastupniče. Poznato vam je da su lokalni izbori provedeni u 5. mjesecu prošle godine i da su se predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave konstituirala tek negdje krajem kolovoza, to je bio rok od kojeg se mjeri vrijeme u kojem su te jedinice trebale donijeti izmijene svojih statuta, odnosno svoje statute uskladiti s odredbama zakona. S obzirom na sastav vijeća poznato vam je nisu sve to uspjele napraviti istovremeno i zbog toga je Vlada, ja mogu citirati to zaključkom od 22. listopada utvrdila da će se u svim tim jedinicama održati dopunski izbori pod uvjetom i s obvezom da oni svoje statute usklade sa odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Također znate da su 6. prosinca za jednu grupu županija, i općina i gradova raspisani dopunski izbori koji su tu obvezu u tom roku izvršile. S obzirom da nisu svi istovremeno u sastavu vijeća donijeli izmijene statuta, Vlada se vodila i načelom efikasnosti da raspiše izbore u jednom broju tih jedinica, a da onda kada sve ostale svoju obvezu iz Zakona izvrše raspiše izbore dopunske za preostale jedinice. Radi se i o izboru članova u predstavnička tijela i o izboru zamjenika župana, gradonačelnika odnosno općinskih načelnika. Neke od jedinica koje spominjete su već donijele izmijene svojih statuta. Konkretno radi se o Virovitičko-podravskoj županiji koja ima obvezu dopunskih izbora za zamjenika župana koje je odredbe svog statuta izmijenila i time uskladila sa Zakonom. S obzirom da neki gradovi i općine još nisu proveli do kraja taj postupak usklađivanja statuta Ministarstvo uprave je izvršilo upravni nadzor u većini jedinica i jedna od mjera iz upravnog nadzora biti će upravo ta da u određenom roku koji je propisan zakonom, dakle Zakon o općem upravnom postupku usklade svoje statute da bismo onda još jednom i to završno raspisali izbore za sve preostale jedinice upravo zato da ne bismo ono što ste rekli, gomilali troškove izbora. Znate da smo čak i u ovim dopunskima ponavljali neke izbore za izuzetno mali broj da bismo ispunili obvezu ovim jedinicama koje su 6. odnosno 20. prosinca održale dopunske izbore. Prema tome, ono što mogu reći vjerujem u narednih mjesec ili dva da ćemo imati u svim jedinicama usklađene statute i tada možemo donijeti odluku o raspisivanju dopunskih izbora. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se gospodinu ministru na odgovoru, uvažavam ono što ste rekli i ne bih polemizirao oko razloga zbog čega su to neki napravili, a neki sebi, svojim tumačenjem propisa doveli u situaciju da kasne, uzrokuju ovaj novi termin izbora, nove troškove itd., ali vas molim da nam pošaljete pismeni odgovor. Hvala. Obavijest predsjednik Odbora za turizam Marin Brkarić odgađa sjednicu Odbora za 3. veljače u 14 sati što će biti naknadno pozivom potvrđeno. Na redu je gospodin zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovana gospođo predsjednica Vlade zajedno sa članovima Vlade. Moje pitanje upućeno je gospodinu Tomislavu Iviću ministru Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. gospodarska kriza uzrokovala je zabrinutost vlasnika dionica Fonda Hrvatskih branitelja, ali isto tako i korisnika Fonda za stipendiranje Hrvatskih branitelja i njihove djece. Molim da mi odgovorite, kako posluje Fond Hrvatskih branitelja, ali isto tako hoće li poslovni rezultati fonda Hrvatskih branitelja omogućili uspješan rad Fonda za stipendiranje Hrvatskih branitelja i njihove djece iz Zaklade Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u ovoj godini. Hvala. Gospodin ministar Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo Saborski zastupnici, poštovani gospodine Šantek, vrlo rado ću vam odgovoriti na ovo vaše pitanje. Sa zadovoljstvom mogu reći da je Fond Hrvatskih branitelja unatoč gospodarskoj krizi i recesiji, više nego uspješno poslovao u 2009. godini. Riječ je u biti o najjačem fondu u državi koji od osnutka uspješno posluje. Najbolja potvrda uspješnosti poslovanja Fonda su financijski pokazatelji. Mogu reći da je vrijednost imovine Fonda u ovom trenutku 2 milijarde i 309 milijuna kuna. Da je Fond u protekloj 2009. godini ostvario dobit od 248 milijuna kuna ili 25% više nego 2008. godine pojedinačnog udjela u Fondu Hrvatskih branitelja 763 kune i da je porasla gotovo 30% u odnosu na 2008. godinu. Dakle, to su financijski pokazatelji koji potvrđuju ono što sam rekao da Fond više nego uspješno posluje i zahvaljujući toj uspješnosti poslovanja Fonda osigurana su sredstva i za Fond za stipendiranje Hrvatskih branitelja i djece Hrvatskih branitelja i Zakladu Hrvatskih branitelja tako da će u školskoj i akademskoj godini 2009./2010. biti isplaćeno sredstava za 10 tisuća 257 učeničkih i studentskih stipendija za djecu Hrvatskih branitelja. Inače u protekle 3 godine iz Fonda za stipendiranje osigurano je više od 20 tisuća stipendija, isplaćeno gotovo 120 milijuna kuna za tu namjenu. Isti je slučaj i sa Zakladom Hrvatskih branitelja koja je u proteklih 3 godina isplatila pomoći humanitarne i socijalnog karaktera za Hrvatske branitelje preko 50 milijuna kuna. Dakle, iz ova dva i Fonda i Zaklade se vidi kolika je korist neposredna za branitelje od postojanja Fonda Hrvatskih branitelja. Naravno tu treba posebno spomenuti onu odluku Vlade iz 2005. godine da se dionice najvrednijih hrvatskih poduzeća INE i Telekoma 7% prenese u imovinu fonda što je u biti stvorilo pretpostavke da fond može početi sa radom, a naravno i uspješno funkcionirati. Iskoristit ću ovu prigodu i pozvati hrvatske branitelje da ne prodaju svoje udjele jer sve ovo što sam rekao govori u prilog tezi da je budućnost fonda sasvim izvjesna i da se može očekivati i u idućim godinama uspješno poslovanje Fonda hrvatskih branitelja. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Ivan Šantek, izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Evo zaista sam zadovoljan sa ovim vašim riječima i zadovoljan sam sa odgovorom koji sam dobio. Zaista je 10 357 stipendija koje se dijele u ovoj školskoj godini zaista jedna impresivna brojka i upravo su ovi fondovi i zaklade zalog na koji su u budućnosti računali mnoge obitelji hrvatskih branitelja. Hvala vam lijepo. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Romana Jerković, izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru zdravstva i socijalne skrbi. Gospodine ministre postotak postignutih trudnoća od uvođenja Zakona o umjetnoj oplodnji u zagrebačkoj bolnici "Sv. Duh" pao je sa 36 na 24%. udruzi "Roda", ali ne samo udruzi "Roda" već i u cjelokupnoj stručnoj javnosti tvrde da takvi podaci zapravo i nisu iznenađenje obzirom da smo u Hrvatskoj donijeli najrigorozniji zakon u Europi. Moje pitanje upućeno vama jest slijedeće. Zbog čega ste toliko uporni, toliko ustrajni u inzistiranju na metodi koja u svijetu nije zlatni standard? Na metodi koja u Hrvatskoj nije uhodana? Na metodi koja je značajno skuplja, koja daje lošije rezultate i koja je štetnija po zdravlje žena i konačno koja je u svojoj osnovi politička, a ne stručna odluka? Hvala lijepo. Uistinu vam hvala na ovom pitanju. Pa pored "Roda" ima i drugih udruga. Ima recimo "Grozd" udruga koja okuplja roditelje koja broji preko 40 tisuća članova. Čuli smo novo, dezinformacija o medicinskoj oplodnji i tijekom donošenja zakona, a i evo danas od vas. Evo za informaciju demantij ravnatelja bolnice "Sv. Duh" koji je rekao da nije palo za trećinu broj medicinskih oplodnji u bolnici "Sv. Duh", odnosno da je iz razloga što 7. i 8. mjesec su bili na kolektivnom godišnjem odmoru. 10. mjesec se renovirao odjel, 11. mjesec bili su na edukaciji. Pa naravno da je u to vrijeme broj trudnoća neznatno opao. Zakon je najkontroverzniji u Europi, kao što vi govorite. U Hrvatskoj reći ćemo parovi koji žive u braku i izvanbračnoj zajednici su izjednačeni. Nisu izjednačeni u Francuskoj, nisu izjednačeni u Švicarskoj. Hrvatskoj se mogu donirati, pohraniti sjemene jajne stanice i tkiva jajnika i testisa. Ne mogu se u Austriji, u Njemačkoj, u Norveškoj, u Danskoj, u Sloveniji. Identitet donora je kod nas zaštićen, nije zaštićen u Belgiji, u Njemačkoj, u Norveškoj, u Austriji, u Švedskoj, u Turskoj, u Velikoj Britaniji. To je sve o kontroverznosti i nazadnosti zakona. Na Okruglom stolu akademik kojega često pozivate u Hrvatskoj promovirajući slovensko zdravstvo, ja nemam ništa protiv toga, kaže kako je istaknuto da su svi zakoni u državama EU svi svi zakoni imaju neke restrikcije i da tu Hrvatska nije izuzetak. Čuli smo da idu kolone vlakova, autobusa, a vjerojatno zbog blizine Hrvatske i Slovenije ne trebaju uzlijetati avioni, jel' da, svi gibaju na medicinsku oplodnju u Sloveniju. Pa kaže akademik Vlaisavljević da je dulje vrijeme prisutan trend u Europi da i slovenski građani kao i građani drugih europskih država putuju u inozemstvo i da ta praksa nije u direktnoj vezi s niti jednim zakonom. Teško je pobiti činjenice. Nije politika donijela ovaj zakon, Hrvatsko društvo za humanu reprodukciju je dalo sve pozitivne ocjene ovom zakonu. Sad o broju postupaka koji je drastično po vama pao, pa imamo službene podatke, doduše za 2-3 mjeseca, sačekat ćemo još idućih 4, 5 mjeseci. Broj postupaka, morate ovu čuti svi, je 17% veći od donošenja ovog zakona. Broj trudnoća je 23% veći od donošenja ovog zakona, a broj trudnoća po jednom embrio transferu je 1,35% veći. Ali kad se čita u novinama, pogotovo oni koji ne razumiju pa kažu da je trebalo 6 mj. za prve trudnoće iz odmrznute jajne stanice nije istina jer najprije se ide na svježi embrio transfer. Oni koji su u struci razumiju, pa ako ne uspije treba jedan odmor od mjesec, dva dana, pa prvi pokušaji trudnoće od odmrznutih jajnih stanica ja bih bio nekorektan da sam to rekao, ali reći ću, dosada imamo 4 pokušaja i 2 trudnoće. Dakle, 50% uspješnosti. Samo bogati će moći u postupke medicinske oplodnje. I to ste rekli, samo evo to spominjem. Jedina smo zemlja u Europi koji plaća 6 postupaka što što izgleda ne ide u korist bogatima već upravo siromašnima. I niz, niz pojedinosti koje smo čuli i vjerojatno ćemo slušati je gospođa zastupnica Romana Jerković, oko programa spolnog obrazovanja u školama. I molim vas, gospodine ministre, molim vas, žalosno je gospodine ministre doista da pored toliko stručnih i pametnih i sposobnih ljudi u ovoj zemlji nestručnost, neznanje pa ako hoćete čak i bahatost natjera naše parove koji žele imati djecu da stručnu pomoć potraže negdje drugdje. I žalosno je da zbog toga moraju dizati kredite i odlaziti u Sloveniju dok vi gospodine ministre u Hrvatskoj stvarate zdravstvo samo za bogate. To je žalosno. Hvala lijepa. sabor. Na redu je gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. poštovana gospođo predsjednice hrvatske Vlade sa ministrima. Moje pitanje postavljam potpredsjedniku hrvatske Vlade i resornom ministru regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva gospodinu Božidaru Pankretiću. S obzirom da je od 26. 12. do negdje 18. 01. velike vode su ugrozile cijelo područje doline Neretve posebno gradove, grad Metković, općinu Pula Norinska i jedan dio grada Ploča, odnosno mjesto Komin. Što će hrvatska Vlada napraviti i resorno ministarstvo da se to ubuduće ne događa? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Potpredsjednik i ministar Božidar Pankretić. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa uvaženi gospodine zastupniče, reći ću na početku da nažalost određene stvari je nemoguće predvidjeti naročito kada govorimo o ovako izvanrednim okolnostima kao što su bile ove velike vode. Prema zadnjim izvješćima u posljednjih 30 godina samo 3 puta smo imali ovakvu može se slobodno reći gotovo elementarnu nepogodu. Ja izražavam žaljenje u ime hrvatske Vlade svim stanovnicima doline Neretve na pretrpljenim štetama, a dakako na svemu onome što je bilo. U svakom slučaju moram naglasiti da je hrvatska Vlada učinila sve što je bilo u njenoj mogućnosti i to putem Ministarstva regionalnog razvoja, vodnog gospodarstva i šumarstva, dakako putem Hrvatskih voda i ljudi koji su bili cijelo vrijeme na terenu. Sve je bilo tamo osigurano da kojim aktivnostima vašima koje su bile na licu mjestu. Ono što je potrebito posebno naglasiti, mi sada imamo i zajedno sa tijelima koje su na lokalnoj razini snimamo nastalu štetu. Pošto je proglašena elementarna nepogoda, potrebno je napraviti procjene. One se rade, koliko imamo podatke cca 400 ukupno kuća na pogođenom području je prijavljeno sa određenim štetama. Cca 400 hektara poljoprivrednih površina koje su nastradale. Onaj dio pitanja koji se odnosi, što ćemo učiniti. Dakako znate proceduru, ono što je Vlada odmah učinila je bio dio novaca koje smo namijenili i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali i Ličko-senjskoj županiji. Ono što je pred nama je dio nadoknade šteta kada završe kompletne procjene. Procedura ide da se prema pojedinačnim zahtjevima to preda našoj Komisiji za procjenu elementarnih nepogoda i šteta da ako bit će u najvećoj mjeri koliko je to moguće prema postojećim sredstvima nadoknađena određena šteta. Po meni onaj dio koji također moramo učiniti i već radimo na njemu je dogovor sa bosansko-hercegovačkim vlastima. S obzirom da nažalost prvi dio obrane grada Metkovića nalazi se u Bosni i Hercegovini i to je dio problema koji moramo još uskladiti i poboljšati što je moguće. A najveći dio i najznačajniji koji je sada u pripremi je izgradnja nasipa i obrane grada Metkovića. Rekao bih posao dugo očekivan na kojemu se dugo radilo. I mogu sada reći, pri kraju smo izradi kompletne dokumentacije. Sve je završeno. Očekujemo građevinsku dozvolu u svibnju mjesecu. Pokretanje kompletnih radova. Pripremili smo sredstva cca 50 milijuna kuna. I rekao bih u roku od dvije godine spriječit ćemo sve ono što se događalo unazad desetljeća. I vjerujem da će grad Metković i cijela dolina Neretve od tada biti sigurna i to mogu reći da na tome radi hravtska Vlada i taj svoj posao

siječnja kada je voda rasla iz minute u minutu zvala nekoliko puta mene, ostale gradove i općine i intervenirala kod Državne uprave za pomoć i spašavanje sa tehnikom i ljudstvom.

ministru Ministarstva vanjskih poslova i europske integracije, gospodinu Gordanu Jandrokoviću. Ovih dana mogli smo pročitati u medijima najavu Švedske kako će zatvoriti neka svoja veleposlanstva. Između ostalih i ono u Ljubljani, Sofiji i Bratislavi. Razmišlja li hrvatska diplomacija o prestrukturiranju svoje diplomatsko-konzularne mreže, odnosno što čini kako bi odgovorila na trenutne izazove s jedne strane organizacijski uskladila svoja svoja diplomatska predstavništva s financijski ograničenim sredstvima, a s druge strane iskoristila neke nove mogućnosti i potencijale koje joj se pružaju? Hvala. Gospodin ministar Gordan Jandroković. svoju diplomatsko-konzularnu mrežu, svoju diplomaciju prilagođava svojim financijskim mogućnostima i naravno svojim vanjsko-političkim prioritetima, odnosno želji i interesima da s pojedinom zemljom ima jače ili manje jače diplomatske odnose. Gospodarska kriza nove tehnologije glavni su razlozi zašto dolazi do promjena o kojima ste govorili i moram priznati da je i mene osobno iznenadilo kada sam vidio da jedna zemlja veličine i snage tih financijskih moći kao što je Švedska na taj način redefinira svoju diplomatsko-konzularnu mrežu i odlučuje se na to da zatvara diplomatska predstavništva čak i u zemljama Europske unije. Oni nisu jedini. Bio sam nedavno u posjetu Švicarskoj, gdje mi je isto tako ministrica vanjskih poslova Švicarske kazala da i oni idu u restrukturiranje, da smanjuju broj diplomatsko-konzularnih predstavništva, tako da je to trend koji definitivno postoji i među najbogatijim zemljama i koji će u svakom slučaju slijediti i Hrvatska. Ono što smo mi učinili u ove dvije godine do sada, mi smo značajno smanjili broj djelatnika Ministarstva vanjskih poslova. 2008. kada sam preuzeo mjesto ministra bilo je tisuću 533 djelatnika, danas je taj broj na razini od s tim da je prema novoj sistematizaciji koju smo napravili planirana brojka, ciljana brojka tisuću 262 djelatnika. I nastavit ćemo, tako da se nadam da ćemo do kraja mandata uspjeti doći upravo do te ciljane brojke. Mi ne otpuštamo djelatnike koji su u stalnom radnom odnosu, već raskidamo ugovore po isteku sa ugovornim diplomatima, a istovremeno jedan dio naših djelatnika prelazi u druga tijela državne uprave. Što se tiče proračuna i njega smo smanjili za otprilike 60 milijuna u ove protekle dvije godine. Upravo kroz ta smanjenja i kroz racionalnije poslovanje naše diplomatsko-konzularne mreže. U mnogim zemljama smanjili smo broj diplomata. Sa svim onim zemljama gdje nam je važna ići ćemo vjerojatno na samo veleposlanika plus još jednog diplomata. Razmišljamo isto tako o smanjivanju administrativaca radi se trenutno jedna analiza mogućeg smanjenja odnosno ukidanja nekih veleposlanstava ili konzulata te istovremeno osnivanja nekih novih jer smo detektirali da su neka područja koja su nam iznimno važna u prvom redu zbog gospodarstva kao što je Srednja Azija ili kao što je to područje Golfa u kojem sam isto tako nedavno bio u Omanu, Kataru i Emiratima. Tamo nemamo svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo a postoji veliki interes hrvatskih gospodarstvenika da Hrvatska tamo bude diplomatski predstavljena tako da ćemo u okviru postojećeg proračuna tražiti mogućnosti da otvorimo neka nova diplomatsko-konzularna predstavništva a a tamo gdje nemamo opravdanih razloga da idemo ili u velika smanjenja ili u zatvaranja tih predstavništava. Hvala. **Bebić, Luka Hvala. Pitanje će postaviti gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvažena predsjednice Vlade, uvaženi ministri. Svoje pitanje upućujem ministru Mlakaru iako bi možda bilo bolje da sam ga uputila ministru Karamarku jer je to područje koje se tiče i jednog i drugog ministarstva. Naime, u Republici Hrvatskoj svaki državljanin ima slobodno pravo izjasniti se o nacionalnoj pripadnosti ili se uopće ne izjasniti. Nacionalnu pripadnost se ne dobiva rođenjem, to je stvar osobnog odnosa pojedinca temeljena na kulturnoj, društvenoj pa i psihološkoj vezi osobe i nacije odnosno uvezana u osjećaj pripadnosti. Da li se to u Hrvatskoj poštuje? Nažalost, upisati podatke o nacionalnoj pripadnosti u biračke popise moguće je u uredima državne uprave odnosno u matičnim uredima koji su najčešće najbliži ali ne uvijek na temelju izjave. Pred parlamentarne izbore tražio se dokaz o nasljednom redu. Danas se to isto u nekim županijama radi. Dođete li po osobnu iskaznicu situacija je još gora. Naime, nije dovoljno dati izjavu, traži se dokumenat. Koji, ne zna se. Jer naime, kaže donesite neki dokumenat. Danas u Izvodu iz matice rođenih više tog podatka nema. Kaže donesite svjedodžbu. Svjedodžbe isto danas te podatke nemaju, nekad su to imali ali upisivali su to roditelji. Negdje se čak traži da se izjava ovjeri kod javnog bilježnika. 50 godina odnosno do 2002. vodilo se to u evidenciji o prebivalištu. Tada je to pravilnikom ukinuto. Ja pitam zaista sada ministra ali tiče se to i jednog i drugog ministra, odgovor normalno dat će mi vjerojatno ministar Mlakar. Kada će se pravo svakog pojedinca da izrazi svoju pripadnost samo izjavom poštivati, odnosno hoće li se konačno stvoriti jedinstvena baza podataka gdje će na jednom mjestu biti dostupni svi podaci pa i ovaj podatak? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Davorin Mlakar. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažena zastupnice, ja ne znam za ovaj slučaj da su se tražili dodatno dokumenti. Ja naravno mogu citirati samo ono što je našim propisima uređeno i kako su se naša tijela dužna ponašati a to znači da svaka osoba, govorim o evidencijama koje su službene evidencije Ministarstva uprave. Dakle, radi se o popisima birača. Upravo zbog ovih izbora za pripadnike nacionalnih manjina svaka osoba ima pravo i opciju odlučiti da li će iskazati svoju nacionalnu pripadnost i o tome dati izjavu pred tijelima koja vode te popise. Za tu izjavu potrebna je samo izjava pred službenicima koji rade u našim uredima. Nije potrebna nikakva ovjera javnih bilježnika jer i naši službenici imaju pravo primiti na zapisnik ovjerenu izjavu i to je izjava jednom dana koja se onda unosi u naše evidencije u popisima birača i na temelju tih evidencija i provodimo izbore za pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ne znam za poslovanje unutar Ministarstva unutarnjih poslova da li je neki pravilnik o osobnoj iskaznici koji je to prije tražio sada takvo pravo ili obvezu izbrisao, ali evidencija se to ste u pravu vodila o nacionalnoj pripadnosti do 2000. godine i u okviru Ministarstva unutarnjih poslova. Ako želite mi ćemo provjeriti ove slučajeve ako imate pa ćemo onda i dati pismeno očitovanje. Čuhnil. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Hvala gospodinu ministru. Moram reći da nažalost zaista su različiti pristupi od ureda do ureda. U Garešnici, u Novskoj pred parlamentarne izbore žalili su mi se da imaju naputak da ne može se izjasniti izjasniti nacionalna pripadnost samo izjavom. Danas imam podatke iz Virovitičko-podravske županije da se jednako tako to događa. Kada je u pitanju osobna iskaznica često se govori kako vrlo malo ljudi ima iskaznicu na manjinskom jeziku. Upravo je razlog jer sam dobila podatak isto tako tada iz ispostave u Daruvaru da se traže neki dokazni dokumenti. Ljudi najčešće nema a ako i imaju te dokumente ili ne piše ako kaže donesite svjedodžbu što je normalno ono što su deklarirali roditelji jer tamo piše roditeljska nacionalna pripadnost a ne pripadnost pojedinca. Bilo bi dobro da se konačno na teren i u Ministarstvu unutarnjih poslova i ovdje pošalju jasni naputci o tome kako se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti i da se zaista više ne traži i da to ne ovisi od djelatnika ili od predstojnika ureda na terenu. Hvala. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem gospođi predsjednici Vlade Jadranki Kosor. Naime, Nezavisni sindikat carinika već godinama upozorava nadležne na ravnatelja Carinske uprave i dojučerašnjeg člana Središnjeg odbora HDZ-a Mladena Barišića zvanog "Torbar". Čovjek je inače blizak prijatelj bivšeg premijera Sanadera. Taj i takav Mladen Barišić kontinuirano vrši pritisak na sindikalne čelnike i to samo zbog toga što oni upozoravaju na silne nezakonitosti i zlouporabe, degradiraju se ljudi koji otkrivaju korupciju i organizirani kriminal i montiraju im se čak disciplinski postupci. Vi ste gospođo premijer s time upoznati jer vas sindikat detaljno o svemu tome izvještava gotovo svakodnevno. Moje pitanje glasi kanite li vi njega još dugo trpjeti na tom mjestu, ili ćete ga maknuti sada kad mu je nestalo nekad moćnog zaštitnika. Hvala. Predsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospođo zastupnice. Prije svega, nije točno i nije istina da me sindikat svakodnevno o nečemu izvještava, a pogotovo da me sindikat koji spominjete obavještava bilo šta o gospodinu Barišiću. Dakle, toliko o činjenicama. Naravno, na svaku intervenciju bilo koga, pogotovo sindikata, naravno da moraju reagirati nadležna državna tijela pa gospođo zastupnice, evo mogla bih uputiti, ali na to nema pravo i protupitanje, ako ste uvjereni u sve ovo što govorite, jeste li vi išta pokrenuli i jeste li vi išta poduzeli. Međutim, želim još nešto vrlo jasno razjasniti. U okviru nekih promjena koje smo obavili u stranci, reći ću samo nekoliko riječi na stranci, prijeći ću naravno na Vladu. Nitko nije pomaknuti ni za milimetar ni lijevo ni desno, niti gore niti gore ili razriješen neke dužnosti zbog toga što je blizak s nekim, zbog toga što je prijatelj nekoga, nego ako se ogriješio o Statut Hrvatske demokratske zajednice i radio u suprotnosti sa odlukama predsjedništva stranke. Vjerujem da je to tako i u vašoj stranci. Blizina ili daljina bilo koga od koga, prijateljstvo bilo koga s kime nema veze sa odlukama stranačkih tijela. Što se tiče obavljanja dužnosti državnog tajnika, gospodina Barišića, ako mi u Vladi, prije svega resorni ministar, uoči kao i za bilo kojeg drugog državnog tajnika ili pomoćnika odnosno ravnatelja da ne obavlja svoje poslove u skladu sa zakonom naravno da ćemo intervenirati tako da će to biti i u ovom slučaju. I to, ponavljam još jedanput, nema veze sa blizinom bilo kome i nema veze ni sa jednim prijateljstvom ni u okviru Hrvatske demokratske zajednice ni u okviru Vlade ni u okviru Hrvatske u cjelini. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Premijerko, ja donekle i vjerujem vama ali dozvolite da ipak više vjerujem Sindikatu carinika. I ne bih uspoređivala naše dvije stranke, njihove statute i ono što tim statutima se propisuje. Međutim dozvolite ipak, vi ste ovdje govorili o svom statutu, međutim ja bih više volila da ste govorili o zakonu koji vas obvezuje. Vi ste govorili i o nadležnosti, vi ste izravno nadležni za gospodina Mladena Barišića, kako je tamo došao. Ovdje ja ne postavljam pitanje neke druge kaznene odgovornosti. Naravno da je to nadležnost tijela progona, ali ovdje govorimo o vašoj odgovornosti, o osobi dakle na koju upozoravaju i što se radi u toj carinskoj upravi stalno. Oni su imali toliki, ako kažete vi da niste dobili pisano od njih nikakvu, odnosno da ne dobivate često od njih zamjerke, oni su toliko imali, gotovo nema tjedna da nemaju javne nastupe. (SDP)** Onog što su vama uperili i podnijeli, a vi unatoč tomu pravite se da o tomu ništa ne U jednom šleperu odu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Opet ste nam malo vrijeme uzeli, ali budući da ste zanimljivi onda nisam previše intervenirao. Na redu je gospodin zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Poštovani gospodine ministre Karamarko, dolaskom na mjesto ministra najavili ste zajedno s ravnateljem policije Faberom depolitizaciju i profesionalizaciju policije. No Faber je ubrzo upozoren da je mjesto policije na ulici, a ne za govorničkim stolom, nakon što je na okruglom stolu jednog od odbora ovog Visokog doma rekao: "Vrijeme je da se suočimo s realnošću jer smo dosta dugo zamatali smrdljiv proizvod u celofan i predstavljali ga kao odlično stanje." Odmah nakon toga ublažili ste i vi svoju retoriku, ali ste ostali pri nužnosti depolitizacije. U jednom ste intervjuu prije ništa više od godinu dana izjavili kako, citiram: "Postoji politika, politizacija, profesija, a ono što mi želimo jest više profesije, a manje politike. Depolitizacija prije svega znači dovođenje stručnih ljudi. Ne možemo negirati činjenicu da se nakon parlamentarnih izbora u policiji napredovalo i zauzimalo funkcije i na krilima pobjede na tim izborima. mnogi od tih ljudi su kvalitetni i našli su svoje mjesto u sustavu i nećemo se baviti njihovim statusom. Zanimaju nas oni koji su nestručni i ne žele raditi svoj posao." Kraj citata. Moje pitanje, zanima me evo s odmakom od godinu dana, koliko ste takvih nestručnih koji ne žele raditi svoj posao našli u policiji i na kojim pozicijama, koliko je konkretno policajaca na svim razinama u policiji zbog svoje profesionalizacije napredovalo, a koliko ih je zbog nerada smijenjeno. Hvala. Ministar Tomislav Karamarko, izvolite. **Karamarko, Tomislav** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo. Pa dakle, to je jedno kompleksno pitanje, pitanje depolitizacije, odnosno pitanje profesionalizacije. Sve ono što sam rekao u svom nastupnom govoru u Hrvatskom saboru, ono što govorim u malobrojnim intervjuima dakle mogu ponoviti sada vrlo kratko. Radi se o jednom dugom procesu, doista. Nije samo stvar u pukom smjenjivanju ljudi. Bitni su neki drugi procesi i donošenje nekih zakona, donošenje nekih unutarnjih akata unutar samog Ministarstva unutarnjih poslova. Uz sve to skupa, uz te procese koje vi sad spominjete, s pravom naravno spominjete da je potrebno to učiniti, mi se bavimo dnevno, dnevno se bavimo vrlo, vrlo odgovornim poslom. Dakle unutar tog sustava, unutar tog procesa bavljenja tim poslom i borbe protiv kriminala i borbe protiv korupcije i dizanjem sigurnosti naših građana, mi moramo raditi na unutarnjem ustroju. Jedan od tih je doista i to. U ovom momentu ja ne mogu govoriti točno o nekim brojevima koliko smo ljudi, naravno to je na desetke ljudi koji su … /Govornik se ne razumije./…, koji su premješteni, koji su smijenjeni, koji su postavljeni itd., uglavnom ih isključuju po propisanom i stručnom principu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Igor Dragovan, izvolite.

zbog pritiska bivšeg premijera smijenjen ravnatelj policije Vladimir Faber. Sad kad je otišao Sanader, Faber nije vraćen. Reći ću još nešto, povjerenje u policijski sustav povjerenje u policijski sustav među ostalima policija će steći razotkrivanjem osoba koje su pretukle novinara Dušana Miljuša, menadžera Josipa Galinca i njihovih naručitelja. Hvala. Postavit će pitanje gospodin zastupnik Davor Bernardić. mandat od zadnjih šest mjeseci. Poštovana predsjednice, prošlo je pola godine od kada ste izabrani na čelo Vlade. Najavili ste odlučne i reformske poteze. Tri konkretna rezultata rada vaše Vlade su: uvođenje kriznog poreza s pravom zvanog harača, trošarine na mobilnu telefoniju i povećanja PDV-a. Moje je pitanje je vrlo jednostavno. Koliko ste s tom računicom uzeli iz džepova hrvatskih ljudi? Hvala. Gospođa premijerka Jadranka Kosor. Izvolite. s kojim ćete ući u povijest sasvim sigurno. No na stranu, bit ću ozbiljna. Vrlo ću ozbiljno odgovarati. Dakle, vrlo konkretno. O konkretnim potezima ste me pitali, pa ću konkretno i odgovarati. Mislim da smo u šest mjeseci u Vladi pa i ja na čelu Vlade učinili puno toga, puno toga vidljivoga i konkretnoga. Dakle, kroz rebalanse proračuna pa i na zahtjev oporbe mi smo kao što znate smanjili proračun za dakle gotovo sedam milijardi kuna što znači da smo smanjili potrošnju. Mi smo ukinuli korištenje kartica. Mi smo zaustavili kupnju automobila. Mi smo uspjeli kroz mjere Vlade dodatno postići uštede u javnim poduzećima za otprilike milijardu i pol kuna. Mi smo uspjeli u javnim poduzećima dostići i jedan prihvatljiv stupanj likvidnosti. To isto smatram u važne, teške, ali važne poduhvate. Isto tako, kao što znate mi smo učinili vrlo konkretne poteze i u snaženju gospodarstva koji sada evo sutra počinju sa stvarnom i punom i potpunom realizacijom. Da bismo došli do tog trenutka da osnivamo jamstveni fond, da uđemo u suradnju sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, sa Hrvatskom narodnom bankom, sa poslovnim bankama morali smo dočekati trenutak da toga novca znači, četiri pet milijardi, deset milijardi da postoji. uz sve to ugrađene su i mjere ove Vlade. I svakako u snaženju i gospodarstva i svega ostalog kroz, dakle gledam i naše poteze u snažnoj, snažnoj, odlučnoj i beskompromisnoj borbi protiv korupcije. To jest također snaženje gospodarstva. Kao što vidite vidljivu su rezultati. Oni su vidljivi svakodnevno. I danas su vidljivi i ja vjerujem da te rezultate od sveg srca pozdravljate. Što se tiče Zakona o posebnom porezu kojega vi nazivate harač, moram vas podsjetiti da je Ustavni sud Republike Hrvatske donio odluku, vrlo jasno rekao da taj zakon nije u protivnosti sa Ustavom Republike Hrvatske, dakle da nije protu ustavan. I podsjećam vas gospodine zastupniče, da smo i u tim trenucima kad smo morali donositi te preteške odluke koje uistinu ni za jednog premijera nisu odluke koje bi mu omogućile da da doslovce spava svakodnevno jer ne zna što će od brige. To se naravno dogodilo i meni i sasvim je razumljivo. Ali smo i toga posebnog poreza i to smatram isto tako rezultatom velikih napora koji smo uložili oslobodili oko 900000 umirovljenika koji primaju mirovinu do 3000 kuna i oko 600000 zaposlenih koji primaju plaće do 3000 kuna. Prema tome, učinili smo napore u osiguranju najosjetljivijih skupina u hrvatskom društvu, već sam danas rekla unatoč krizi i unatoč teških vremena nismo smanjivali mirovine. Dapače, u proračunu za ovu godinu mi smo osigurali oko 600 milijuna kuna jel' tako Ivane više za mirovine nego što je to bilo u prošloj godini. Osiguravamo redovnu isplatu i mirovina i plaća i to smatram ipak važnim koracima ove Vlade u trenucima teške ekonomske globalne krize za koju naravno nismo sami krivi to je definitivno. I na kraju odgovor sasvim konkretan na vaše pitanje mene ste pitali. Ja osobno smatram da nikome ništa nisam uzela. Trudim se iz sve snage da Hrvatskoj bude bolje, a vjerujem od sutra od donošenja naših sasvim konkretnih mjera za snaženje gospodarstva da će uistinu vrlo brzo biti bolje. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovana predsjednice Vlade, spomenuli ste da će pitanje ući u povijest. No, ono što će definitivno ući u povijest je ono što hrvatski građani mogu kupiti za 3000 kuna manje godišnje koliko ih je pripalo kriznim porezom. Mogu kupiti manje 1000 kg brašna, 500 litara mlijeka, 500 kg kruha i 250 litara ulja. Spomenuli ste i također nelikvidnost. Nelikvidnost u ovoj zemlji nikad nije bila veća i iznosi 26 milijardi. 70000 ljudi je direktno ugroženo u ovom trenutku i radi u tim tvrtkama, a samo 23000 otkaza je podijeljeno u studenom i prosincu prošle godine. To sigurno ne može obećavati. Jedini koji su profitirali hajmo reći u zadnjih 6 mjeseci su oni ministri koji su unaprijeđeni u potpredsjednike Vlade. Hvala. O njima je glasao Hrvatski sabor. Na redu je gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. Hvala predsjedniče. Pitanje za ministra Karamarka. Poštovani gospodine ministre svojedobno ste izjavili u medijima kako je Drago Maček inače jedan od glavno optuženih u aferi Brodosplit nudio sam da bude zaštićeni svjedok ili suradnik kako ste tada rekli. U istrazi o ovoj aferi koja je izazvala pažnju ne samo hrvatske javnosti, nego međunarodne javnosti, ali i međunarodnih organa gonjenja. Istom prilikom vi ste gospodine ministre izjavili kako se taj sastanak odigrao prije dvije, tri godine dok ste vi bili šef obavještajne zajednice. Ali da se ne sjećate točno kakav je status gospodin Maček tražio. Ja vas pitam, kako je moguće da se vi kao tadašnji šef obavještajne zajednice ne sjećate kakav je status gospodin Maček tražio kako bi otkrio važne stvari u ovoj istrazi. I danas vas pitam da ovdje u Hrvatskom saboru najvišem zakonodavno tijelo ove države kažete kakav je status gospodin Maček tražio, kakve je informacije htio dati u ovoj aferi, je li sumnja pada na sve one koji to skrivaju. Hvala. Gospodin ministar Karamarko. Izvolite. **Karamarko, Tomislav** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Znate pitanje memorije, to je relativna stvar. Taj sastanak se održao 28. rujna 2006., ja sam bio tada ravnatelj ravnatelj SOA-e. Imali smo puno, puno drugih stvari, jer primarni posao SOA-e nije dakle kriminal, i korupcija neke druge stvari o kojima ja sad ne bih pričao. Pogotovo ne o poslovima koje smo tada radili. Dakle 28. rujna 2006. godine sam pozvan u Državno odvjetništvo na sastanak na temu "Brodosplit" da gospdodin Maček, da postoji mogućnost da gospodin Maček postane pouzdanik u tom slučaju. Ja ovdje čak imam i bilješku sa tog sastanka, pa možete pogledati poslije sjednice, gdje sam apsolutno podržao takvu jednu mogućnost zajedno sa državnim odvjetnikom Bajićem. Nakon nekoliko dana smo obaviješteni da je gospodin odustao od takve mogućnosti, gospodin Maček. Prema tome, evo ja se doista nisam u tom momentu kad su me novinari to pitali, kad je došlo do te izjave, mogao sjetiti detalja sa tog sastanka. Mislim da je to ljudski. Dobro, možda je nešto trebalo uzeti za poboljšanje memorije, ali evo za sada toliko. Gospodine ministre, pošto postoje jake indicije, a ja sam nekoliko puta i otvoreno ovdje u Saboru rekao da je dio policije na žalost opstruirao tu istragu, a mislim sam na policijsku upravu Županije Splitsko-dalmatinske. Prvo mi je čudno da je tamo ostalo sve isto, da se ništa nije promijenilo. Čudno mi je da se vi niste sjetili kad se trebalo sjetiti, ali sad se iznenada sjećate i vrlo dobro ste spremljeni za odgovor na ovo pitanje. A ja vam kažem da vi nemate pravo da se ne sjećate, s obzirom na dužnost koju ste obnašali. Nemate to pravo. Kao profesionalac. A naknadno sjećanje mogu uzeti i kao vrstu hendikepa za obnašanje takvih funkcija. A slušajte, ako ćete se uvijek sjetiti poslije 5 godina šta je bilo prije 5 godina, ja to uzimam da to baš nije neka velika referenca za obnašanje funkcija tadašnjeg šefa Obavještajne zajednice. Ja vas molim da makar da makar danas kao ministar nešto napravite u policijskoj upravi koja se ponašala tako da Državno odvjetništvo, bez da je završila istraga, diglo istražne radnje. Hvala. Da malo razbijemo ovu preozbiljnu atmosferu. Ja sam čuo da je jedan u Splitu zaboravio kako mu je sinu ime, pa onda možete misliti. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovana gospođo predsjednice hrvatske Vlade, uvaženi ministri. Moje pitanje je upućeno ministru uprave gospodinu Davorinu Mlakaru. Poštovani gospodine ministre, moje pitanje je šta je do sada učinjeno po pitanju teritorijalnog preustroja i da li je Vlada Republike Hrvatske odustala od toga projekta, i šta Ministarstvo uprave poduzima po tome pitanju? Hvala lijepa.

Vlada je kao jedan od svojih prioriteta u ovom mandatu navela već od samog početka i u istupima predsjednice, gospođe Kosor, da će raditi na prijedlogu novog teritorijalnog ustrojstva Republike Hrvatske. Mi smo do sada popularizirajući na neki način i posao koji prethodi donošenju političkih odluka odradili jedan okrugli stol početkom prosinca na koji su bile pozvane sve parlamentarne stranke kao i udruge civilnog društva koje se zanimaju za to pitanje, gdje smo tada prezentirali prijedlog cijelog posla koji stoji pred Ministarstvom uprave i pred Vladom. Tada smo govorili o jednom malom pilot projektu koji smo započeli uz suradnju i sa ekonomskim institutom i podlogama i nekim analizama koje ekonomski institut u Zagrebu do tada izradio. Da bismo danas na žalost nakon tog okruglog stola doživjeli da su neki mediji prenijeli izjave da smo mi odustali od teritorijalnog ustrojstva. Upravo suprotno tome. Mi smo nakon tog okruglog stola do sada odradili posao prikupljanja podataka koji su neophodni da bi se uopće predložila jedna cjelovita analiza, dakle i snimka stanja dosadašnjeg rada naših jedinca lokalne samouprave i ono što bi poslužilo kao temelj za donošenje političkih odluka i do kraja prošle godine smo uspjeli pilot projekt proširiti na cijelo područje Splitsko-dalmatinske županije. Tu županiju smo uzeli za primjer zato što ima 55 jedinica lokalne samouprave, što čini 10% cjelokupnog broja u Republici Hrvatskoj, zato što su one i prometno različito povezano, dakle ima i područje otoka i područje zaleđa, velikih gradova, neke jedinice koje su bliže na velikim prometnim pravcima. Dakle sve ono što će biti elementi konačne analize. I na okruglom stolu je, kasnije smo u javnosti izjavljivali da je to vrlo složen posao jer se za svaku jedinicu sakuplja preko 500 elemenata, 500 podataka da bismo dobili cjelovitu sliku i taj posao prikupljanja i obrade podataka vjerujem da će trajati barem do sredine ove godine, tako da bi pravu analizu utemeljenu na ozbiljnim podacima mi bili u stanju ponuditi negdje do rujna mjeseca ove godine. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine ministre. Zadovoljavan sam vašim odgovorom. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Poštovana gospođo Kosor, predlažete Mladena Bajića za državnog odvjetnika u trećem mandatu. 6 godina traje umrežavanje i pljačka u državi, a afere ne otkriva ni policija, ni Državno odvjetništvo, nego mediji. "Brodosplit", "Maestro", kamioni, "Podravka" samo su najistaknutija. Mladen Bajić pritom istragu zahtijeva samo za one HDZ-ove kadrove koji su već prije otpisani u samom HDZ-u. Za Rončevića čeka 4 godine i u pogon kreće tek onda kada ovaj prestaje biti ministar unutarnjih poslova. I prema Polančecu djeluje tek kad je ovaj odstupio s mjesta potpredsjednika Vlade. Vukelićeva odgovornost u "Brodosplitu" se ne ispituje, kao ni odgovornost ministara u aferi "Maestro" O Kalmeti da ne govorim, vozač mu je u zatvoru, državni tajnik odstupio zbog obiteljskih razloga, kriminal u HAC-u u HŽ-u aferama kraja nema. Namještaju se poslovi, obrće golem novac ali Kalmetina odgovornosti se ne ispituje. Pitam vas, predlažete li vi Bajića zato da i dalje sluša vas kao što je slušao Sanadera, da stvara dojam borbe protiv korupcije ali da i dalje štiti one koji su HDZ-u donijeli 10 mandata i na koje se vi bojite krenuti. Hvala. Gospođa premijerka Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče, prije svega odgovorit ću reagirat ću na vašu zadnju konstataciju, ja se ničega ne bojim, ničega i nikoga pa ni vas. I sada ću vam odgovoriti na pitanje. Vlada je kao što znate predložila Hrvatskom saboru izbor Mladena Bajića za državnog odvjetnika u novom mandatu, zato smo podastrijeli naše mišljenje, našu analizu zašto smatramo da bi on mogao tu dužnost obavljati i dalje. I to je jedna činjenica a sada oko nabrajanja određenih ljudi iz Vlade, određenih ljudi kojima ste pripisali određena djela itd., reći ću nešto što mislim da bi morala postati, to je moj prijedlog, da postane jedno opće mjesto u političkom prostoru a to je da ljude ne uništavamo prije nego što su osuđeni, ako postoji ikakva sumnja. I što se tiče političkih stranaka da svatko pobriše i pomete ispred svoga praga, a onda da se obrati drugima. Što hoću reći? Gospodine Staziću u ovom nabrajanju krimena mojih u kontekstu prijedloga da gospodin BAjić glavni državni odvjetnik, pripominjem i podsjećam vas da je Državno odvjetništvo neovisno, da Ustav Republike Hrvatske to tako nalaže svima nama, pa i vama pa i meni i tako mora biti i dalje, zato ću se osobno na čelu Vlade i s Vladom u cjelini apsolutno zalagati. Dakle, zašto u svom nabrajanju ljudi koji su ili osumnjičeni ili protiv kojih se vodi postupak niste primjerice nabrojili gospodina Hajdića koji je prodao državno zemljište na Mljetu i zbog čega država i svi mi zajedno imamo ogromne probleme u odnosima sa Rusijom primjerice, jer to treba sada razjasniti jer se radi o velikom investitoru, a koliko znam gospodin Hajdić je i dalje predsjednik županijskog odbora SDP-a ili je to barem bio. Zašto u tom nabrajanju niste spomenuli kada već spominjete i kada već brišete s ljudima pod niste spomenuli bivšeg pomoćnika ministra Lučina koji je osuđen na godinu i 11 mjeseci, gospodina Sobola pročitajte presudu, analizirajte se zbog čega je presuđen, zbog čega je osuđen, i zašto, naravno onda bih mogla ali neću jer smatram da je to nedostojno proširiti to i na gospođu zastupnicu suprugu, koja je sudjelovala i u kampanji gospodina Josipovića, kojem još jedanput čestitam, itd., da se to dogodilo u taboru našeg kandidata, vi biste reagirali itekako. Ne spominjete sve one koji su bili vezani uz afere oko Vrhovnika, ne spominjete na primjer gospodina gradonačelnika Koprivnice, gospodina Mršića, protiv kojega je podignuta prijava, ja još jedanput ponavljam za sve ljude nad kojim se nadvila sumnja, podnesene prijave, vode se postupci moramo se prema njima odnositi dostojanstveno dok u redovitom procesu konačnom sudskom presudom ne bude dokazano da su krivi. Do tada naravno zauzimat ću se, kao što sam davno rekla i ponavljam danas, borba protiv korupcije i kriminala bez poštede, do posljednjeg daha, prema svakome tko se ogriješio o zakon bio on član SDP-a, HDZ-a, HSLS-a, HSS-a ili bilo koje druge stranke. To je jedino načelo gospodine Staziću koje nas može voditi do u potpunom smislu pravne države, za koju se navodno zalažete, ali kažem još jedanput kada brišete ljudima pod, pometite pobrišite ispred svoga praga onda imate pravo govoriti na način na koji govorite. Zaključno, zauzimat ćemo se i dalje za funkcioniranje nezavisnog neovisnog državnog odvjetništva, neka USKOK, Državno odvjetništvo neka policija radi svoj posao a vi u Hrvatskom saboru svoj a mi u Vladi svoj. Hvala vam **Stazić, Nenad (SDP)** O neovisnosti pravosuđa dovoljno govori i izjava ministra pravosuđa prije tjedan, koji je javno rekao da je bilo nedodirljivih. Nedodirljivi su upravo bili pod Bajićem kao državnim odvjetnikom. I vi i BAjić o toj nedodirljivosti šutili ste 6 godina, iako ste morali znati zbog funkcije koju ste obavljali, zato mislim da je ova vaša borba protiv korupcije, ovo vaše snažno zauzimanje za pravnu državu samo igrokaz u kojem Bajić igra jednu od uloga. vam lijepa. Morat ću izmisliti još neki vic da malo razblažim ovo. Gospođa zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, poštovana predsjednica Vlade, članovi Vlade, gospođe i gospodo zastupnici. Moje današnje pitanje odnosi se na funkcioniranje visokih učilišta stoga naravno postavljam ga gospodinu Fuchsu ministru znanosti, obrazovanja i športa. Naime, posljednjih mjeseci je sve više indicija da postoji kriza upravljanja u sustavu visokih učilišta u Hrvatskoj. Naravno iz posljedica te krize javljaju se mnogobrojne špekulacije, medijski natpisi i afere, i po mom mišljenju onemogućava se učinkovita integracija sveučilišta. Dakle moje današnje pitanje za vas je gospodine ministre što je sa dugo najavljivanim zakonom o sveučilištima koji bi trebao riješiti te probleme, jer naime jako se dugo čeka na taj zakonski prijedlog, vrlo je važan za reguliranje uvjeta studiranja, upisa, pitanje besplatnoga školovanja i slično, što su složit ćete se sa mnom danas vrlo aktualna pitanja u pogledu funkcioniranja visokih učilišta. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin ministar Radovan Fuchs izvolite. **Fuchs, Radovan** Hvala na pitanju. Poštovani predsjedniče, gospođo zastupnice. Apsolutno je točno ovo što ste konstatirali i rekli, a ja vam sa pozicije Ministarstva znanosti mogu odgovoriti da je Zakon o sveučilištima napisan. DA će prije nego što bude upućen u proceduru biti razmatran na sjednici Rektorskog zbora koja se treba održati 23. nakon toga ćemo ga uputiti u proceduru prema Vladi i prema Saboru. Problem integracije sveučilišta u Hrvatskoj je jedan od ključnih problema funkcioniranja visokog školstva pri čemu naravno to najviše dolazi do izražaja u našem u našem najvećem sveučilištu, Zagrebačkom sveučilištu, koje nažalost funkcionira sada eto više kao holding fakulteta, a manje kao sveučilište gdje bi rektorat zaista imao onu snagu koja mu pripada ne samo po časnim dužnostima koje rektor i rektorat izvršavaju u smislu protokolarnih obaveza već da rektorat i rektor dobiju i upravljačke ingerencije. Posebice je to važno kada se govori o financiranju sveučilišta iz čega proizlazi ogroman broj problema. Svaki od fakulteta vodi svoju politiku. Ja moram jednako tako napomenuti da smo nažalost Zakonom iz 2003. godine izgubili i onu jednu jedinu polugu kadrova u visokoškolskom sustavu u smislu izlaska mladih stručnjaka jer je određivanje kvota studenata koji bi studirali unutar proračuna kojeg financira država prenesen u kompletnu ingerenciju samog sveučilišta pa smo došli do apsurdne situacije da ne možemo niti tom polugom povećavati, odnosno smanjivati kvote na nekim fakultetima kako bismo vodili ispravnu politiku u smislu deficitarnih zanimanja. Mi imamo dodatnu apsurdnu situaciju koja se danas pojavljuje da su upravo oni fakulteti na kojima, a njih je recimo manji broj, koji imaju vrlo veliki pritisak zbog atraktivnosti namjerno unutar samog sveučilišta tražili smanjenje broja studenata koji su studirali uz potporu države samo zato da bi mogli naplaćivati od čim većeg broja studenata. Jednako tako, moram podsjetiti da je i upravo u tom periodu, tim zakonom, bilo omogućeno da ona kvota studenata po osobnim potrebama koji ustvari participira u dijelu školovanja od 10% došao na 50, odnosno 60%. Prema tome to je potpuno jasno da se u tom sustavu nešto treba učiniti i to je ono što želimo napraviti ovim zakonom. Unutar tog prijedloga zakona će se zaključivati i ugovor između pojedinog sveučilišta i ministarstva u smislu financiranja, uključujući materijalne troškove, kapitalne investicije i trošak samog studiranja studenata i to na period od 3 godine, pri čemu se traži da sveučilište izradi jasan proračun za 1., 2. i 3. godinu nakon čega će se poput državnog državnog proračuna planirati funkcioniranje, razvoj i uopće organizacija samog sveučilišta. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Željana Kalaš, izvolite. Hvala lijepo gospodine ministre na vašem odgovoru jako sam zadovoljna s njime. U smislu ove vaše nadopune koju ste komentirali, dakle deficitarna zanimanja na fakultetima, ja vam čestitam i na donošenju dokumenta koji vam je nedostajao, a kako se tvrdi donesen je na temelju najboljih europskih iskustava. Radi se dakle o pravilniku akreditacije koji bi trebao riješiti pitanje izdavanja dopusnica za izvođenje studijskih programa, a u sklopu s ovim novim zakonom koji ste evo najavili za kraj veljače, čini se da će riješiti mnoge probleme koji su danas aktualno pitanje u sveučilišnom svijetu. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Marija Lugarić, izvolite. Poštovani gospodine ministre Fuchs imam pitanje za vas. Naime posljednjih dana opet slušamo i čitamo vijesti o nasilju među djecom u školama. Nasilju koje se unatoč tvrdnjama iz Vlade ne samo ne smanjuje nego je sve učestalije i brutalnije. vidjeli smo pri utvrđivanju dnevnog reda da tu činjenicu negira ovdje saborska većina u Saboru no međutim negirate tu činjenicu i vi iz Vlade i Ministarstva. Dokaz te vaše ignorancije je državni proračun. Stoga vas pitam što konkretno mislite učiniti za prevenciju nasilja u školama i kako mislite u toj prevenciji biti učinkoviti kad u proračunu ste planirali 80 lipa godišnje po jednom učeniku? To je upola manje nego što je bilo prošle godine i to je više nego 4 puta manje nego što je za prevenciju nasilja bilo planirano prije 4 godine. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar, Radovan Fuchs. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana zastupnice, naravno da smo svjedoci nasilja među učenicima u školama, to nije originalni proizvod RH, to je problem kojim se bave i sve ostale zemlje ne samo unutar EU nego općenito i šire. Upravo smo u razgovorima i dogovorima sa kolegama iz austrijskog ministarstva obrazovanja o jednom zajedničkom sastanku na nivou stručnjaka resornih ministarstava koji bi razmijenili iskustva možda čak i predložili neke zajedničke smjernice kako se uspješno boriti protiv nasilja kojeg naravno svjedočimo. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ima čitav niz programa koje provodi. Prije jedno mjesec i pol dana imali smo i veliku prezentaciju koji su sve programi iz ministarstva, ali i u suradnji sa Ministarstvom obitelji, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova poduzeti i koji se provode, ali jednako tako moram napomenuti i u suradnji sa Veleposlanstvom Republike Francuske i nekim materijalima koji su nam putem veleposlanstva stavljeni na raspolaganje da ih možemo koristiti u smislu nekih brošura. Dakle, radi se o sprječavanju nasilja među mladima, radi se o sprječavanju i upotreba droga i ovisnosti kao i o nasilničkom ponašanju na sportskim terenima. To je sve zajedno jedan sveobuhvatni program s kojim se ulazi u škole, s kojima se jednako tako educiraju jer jedno generira drugo. Ministarstvo i stručne službe naravno da izlaze na teren u školama kada se za neke slučajeve dozna. Naravno da ne možemo cijelo vrijeme u svim školama voditi nadzor. Ono što možemo raditi, možemo provoditi programe, razgovarati, educirati učenike, ali jednako tako i njihove roditelje. To se provodi. Ono što ste rekli da su sredstva smanjenja. Ne radi se o smanjenju sredstava. Ako izračunate po učeniku onda možemo razgovarati o tome da li se povećao broj učenika, smanjio broj učenika, koliko su sredstva smanjena. Radi se o iskorištavanju sredstava. Ako se sredstva dobro usmjere postići ćete veći efekt i sa manjim sredstvima nego rasipanjem veće količine novca na neadekvatne programe. Ja mislim da ministarstvo vrlo uspješno provodi ovaj program. Štoviše, cijela Vlada stoji iza njega i konkretno da se radi o ozbiljnom problemu o kojem se vodi itekako računa govori i to i da sve aktivnosti u smislu sprječavanja nasilja kako u školama, ali i šire koordinira jedan od potpredsjednika Vlade. Hvala. Gospođa Marija Lugarić, izvolite. su u škole stavljene ovakve table, ovo je mjesto nulte tolerancije na nasilje. Ispod ovakve table se događaju najstrahotniji slučajevi nasilja pa i onaj posljednji. Toliko o vašem programu, dok vi razgovarate, razmišljate, donosite programe, djeca se mlate. Stoga vas molim da mi date konkretan odgovor na pitanje koje sam vam postavila. Kako ćete potrošiti ovogodišnjih 400-injak tisuća kuna za svu djecu da bi se preveniralo nasilje? Ne ono što se čini kada se nasilje dogodi, nego na prevenciji. Ove ploče su postavljene pred škole, diči se potpisom Vlade Republike Hrvatske, aktualna premijerka ih je vrlo ponosno postavljala u školama, no međutim osim tabli se ništa nije dogodilo. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana predsjednice Vlade sa ministrima i ministricama, kolege i kolegice. Ja bih svoje pitanje uputila ministru zdravstva zdravstva i socijalne skrbi gospodinu Milinoviću. Makar smo već evo glede primjene Zakona o medicinskoj oplodnji jedan dio odgovora čuli smo kroz postavljeno pitanje zastupnice Jerković i vi ste gospodine ministre kazali već da su evidentni pozitivni učinci primjene ovoga zakona na način da je 17% povećan broj postupaka, jednako kao što je za 23% povećan broj trudnoća. Ja vas molim, da li imate možda još nekih pokazatelja unutar ovoga roka od tri mjeseca u primjeni zakona, kako bismo u javnosti, a čujemo različite dezinformacije mogli zapravo svjedočiti o ispravnoj primjeni i preliminarnim pokazateljima pozitivne primjene Zakona o medicinskoj oplodnji. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Potpredsjednik Darko Milinović. Hvala lijepo. Naravno da imam još 15-ak minuta govoriti, ali mi je šansa da još jednom opovrgnem dezinformacije iz redova SDP-a i dobro je da je saborska zastupnica Jerković tu. Veli, liječnici hvale Milinovićev zakon. To za nju nije struka. Dakle, javnu podršku Milinovićevom zakonu dali su hrvatski ginekolozi okupljeni proteklog vikenda na kongresu na Brijunima. To nije struka, to su hrvatski ginekolozi. Valjda su bolji slovenski. Može biti, ali trebamo poštivati i naše. Struka podržala Zakon o medicinskoj oplodnji. Sve dezinformacije iz redova SDP-a. Kada su by the way nosili majice bijele, ako ste možda primijetili te bijele majice su bile malo žute kada smo donosili Zakon o medicinskoj oplodnji, jer su rekli, "Kada srce kaže dijete, Vlada kaže ne". To su oni mislili na 2000. godinu kada su ukinuli rodiljni dopust, smanjili roditljne naknade, te su majice tiskane tada 2000. pa su malo požutile do 2009. godine. Tada smo imali najmanji broj rođene djece, oporavljali smo se predsjedniče dugih sedam godina. Ove godine smo se uspjeli oporaviti. Ovo nije vijest. Nakon pet godina, nakon novog zakona, vjerovala sam u naše liječnike i uspjeli smo iz drugog pokušaja. Presretna je D.Š. Nakon pet godina. Starim zakonom nije uspjela ostvariti taj životni san sa ovim novim zakonom. To nije vijest, jer su to napravili hrvatski ginekolozi, hrvatski stručnjaci. Sretna vijest stigla nakon pet godina, svi su bili uzbuđeni. Osim SDP-a Osim SDP-a oni nisu bili uzbuđeni, jer i poruka "Roda"ma, premda znam da to može biti kontraproduktivno. Nemojte letjeti nad dezinformacijama SDP-a jer ne možete letjeti sa tim krilima. Kao što su rekli da je EU nezadovoljan zakonom, a to je bilo mjerilo za zatvaranje 28. poglavlja, jer je demant je iz EU-a. Europska unija zadovoljna zakonom. Liste čekanja. To nije vijest dragi prijatelji iz SDP-a to nije vijest. Prije ovog zakona, liste čekanje za medicinsku oplodnju su bili 14 mjeseci. Ne znam predsjednice dobili ste to jučer podatak, danas su 6 mjeseci. To nije, nije to dobro. Nećemo dozvoliti ni evo, jedan članak Adlešić, pravo na dijete ne smije ... Nećemo dozvoliti Nećemo dozvoliti ni ekskluzivu HSLS-u da na to pazi. Na to pazi Hrvatska demokratska zajednica i to ne smije biti pravo bogatih. Ako ne znate Ako ne znate što je "Grozd", ja znam što je "Roda", vi ne znate što je "Grozd". To je glas roditelja za djecu koji brinu i koji imaju oko 40 tisuća članova i niz, niz podataka da smo po novom zakonu u ovaj dio medicinske struke uložili u vrijeme krize, recesije dodatnih 30 milijuna kuna. "Roda" je kada ste vi bili na vlasti SDP sa svojim koalicijskim partnerima, 4 godine tražili da ne plaćate tri postupka nego četiri. Mi smo dopustili 6 postupaka, a to nije vijest za "Rode", jer valjda to nije donio SDP, nego Hrvatska demokratska zajednica sa svojim koalicijskim partnerima. I promijenili smo i odnos prema tom dijelu i toj grani medicine. Uložili u naše stručnjake milijun kuna prošle godine, recesijske godine i kao ministar, potpredsjednik, koliko god bude potrebno, ove godine da bi rezultati bili kao i ovih 6 mjeseci 17% više postupaka, 23% više trudnoća po novom zakonu. I gotovo.

u najkraćem mogućem trajanju recimo od godine dana, primjena ovog zakona polučiti još bolje rezultate i usrećiti još također veći broj bračnih parova i u postupcima, a jednako tako i u trudnoćama. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo potpredsjednice sa članovima Vlade. Svoje pitanje uputit ću ministrici zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva gospođi Marini Matulović-Dropulić. Pa nakon izbijanja požara u Sisačkoj rafineriji 16. siječnja siječnja ove godine zasigurno da moramo biti zabrinuti kao i svi građani Siska, a poglavito među njima pokrenulo se pitanje sigurnosti rada modernizacije, ulaganja u Rafineriju Sisak. Sigurno da još neki ekološki incidenti koji su se desili kvarovi u rafineriji i na postrojenjima, izazvali su zabrinutost. Ali u medijima se odmah pojave naslovi "Život u smradu", "Gašenje rafinerije", za radna mjesta strahuje 3 tisuće ljudi i slično. Moje pitanje vama ministrice glasi, ono što smo mogli pročitati u medijima, a nakon spomenutog požara, ovdje moram reći zahvaljujući vatrogasnim postrojbama, da je zaista i uspješno ugašen, pojavilo se pitanje kvalitete, ponovno kvalitete zraka u Sisku. Molim vas ministrice, recite svima nama, a prije svega građanima Siska, što se to događa, zašto je to tako i što se sve poduzima vezano uz kvalitetu zraka u gradu Sisku?

Rafinerije u Sisku napravljen na temelju zaključka Vlade 15. srpnja 2004. godine, da je INA stvarno to napravila, da je dobila suglasnosti i našeg ministarstva i Ministarstva gospodarstva, da smo raspravljali u Hrvatskom saboru o problemu modernizacije rafinerije i onoj kvaliteti zraka u Sisku i da smo oformili povjerenstvo u kojem povjerenstvu su i ekološka akcija iz Siska ali i Zavod za zaštitu zdravlja kao i članovi određenih ministarstava. To povjerenstvo prati kvalitetu zraka kontinuirano ali isto tako i tijek modernizacije rafinerije i podnosi izvješća temeljem zaključka ovog Sabora našem Odboru za zaštitu okoliša. Činjenica je da se odvija itekako dobro modernizacija Rafinerije Sisak, međutim ona stvarno puno košta. Činjenica je isto tako da je modernizacija nešto drugo u odnosu na kompletnu izgradnju. Da bi bila drugačija situacija da se kompletno prekinulo sa proizvodnjom, izvršila modernizacija i da se nakon toga ona pustila u pogon. Međutim, znamo da bi u to vrijeme ljudi bili bez posla i da je to jednostavno nemoguće napraviti. I zbog toga je donesena odluka da se modernizacija odvija paralelno sa proizvodnjom. Isto tako treba reći da mi ne govorimo o kvaliteti zraka u Sisku. U centru Siska je zrak 1. kategorije. Mi govorimo isključivo o naselju Caprag gdje moram reći da od 2007. godine do kraja do kraja prošle godine je jako puno napravljeno, da imamo sada zrak 1. kategorije za sumporni dioksid, benzen i za lebdeće čestice ali da je 3. kategorija i za sumporov vodik. I to će trajati još. I zato dolazi do raznih ispada prilikom same modernizacije. Dolazit će i još do toga tako dugo dok se Koking ne napravi do kraja. Claus je završen i zato smo se riješili sumpornog dioksida a naravno da još ovu investiciju koja je predviđena do kraja 2011. godine treba završiti. Mi kontinuirano i pratimo rad i izdajemo i sa inspekcijom zaštite okoliša a i od strane povjerenstva određene zadatke koje INA izvršava za kratkoročne mjere koje se moraju obaviti jer ovo modernizacija su ipak dugoročne mjere, za te kratkoročne mjere i moram reći da INA te mjere i izvršava. Prema tome, mi bi bili najsretniji kao i građani Capraga ili cijelog Siska da se što prije taj problem riješi, međutim sve ima svoje vrijeme. Ne može se prekinuti i reći evo sad pokretom ovog štapića mi ćemo sav zrak će biti 1. kvalitete. Napravit ćemo sve da to pratimo i dalje, povjerenstvo će obavljati svoje poslove. Ja molim građane Capraka da još malo da još malo prihvate ovakvu situaciju ali i oni su sami izjavili i ekološke udruge da je zrak ipak puno bolji nego što je bio prije dvije

Rafinerije nafte jedan sastanak i otklonio onu bojazan među Sišćanima da se rafinerija gasi i da se u nju ne ulaže. Vjerujem 2011. nije daleko, vjerujem da ćemo taj tempo modernizacije slijediti i da će zaista ovo što se već godinama događa u Sisku s ovim incidentima ekološkim biti pri kraju i da ćemo zaista onda živjeti u onom okruženju koje zaslužujemo. Hvala. Gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Svoje pitanje upućujem predsjednici Vlade gospođi Jadranki Kosor. 30. srpnja prošle godine u paketu sa tzv. haračem, povećanjem PDV-a, uvođenje trošarine na mobilnu telefoniju ujedno je ovaj dom na vaš prijedlog izmijenio izmijenio Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti kojim je izmjenama naknada za nezaposlene gotovo prepolovljena. To je bila jedna vrlo bolna, vrlo radikalna mjera koja je šokirala mnoge nezaposlene osobito one koji su postali nezaposleni nakon toga datuma. Jedan od čvrstih argumenata kojim ste tražili od nas da usvojimo taj prijedlog je bio da će se time stvoriti ušteda od 15 milijuna kuna u 2009. i 30 milijuna kuna u 2010. godini kojim će se sredstvima zapravo pomoći očuvanju radnih mjesta u tzv. programu subvencije 5. radnog dana. Dakle, ona poduzeća koja zbog krize i recesije kreću u otpuštanje radnika sa posla ponudila im je Vlada mogućnost da im subvencionira 5. radni dan u tjednu kako bi ti radnici ostali na poslu. Mene zanima koliko je odnosno koji je efekt ove mjere, koliko je tvrtki tražilo, dobilo koliko sredstava i za koliko radnika, odnosno koliko smo tom mjerom sačuvali radnih mjesta? Hvala lijepa. Hvala. Gospođa predsjednica Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče. Na početku ću predložiti budući da ste postavili jako detaljna pitanja da vam i pisanim putem odgovorim. Dakle, u tom pitanju je nekoliko podpitanja koja mi se čine osobito važnim dozvolite da baš sve podatke nemam u svakom trenutku u glavi pa ću vam odgovoriti i pisanim putem. Imate pravo, dakle mi smo i donijeli Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta, tako se zove taj zakon i na temelju toga osigurali 200 milijuna kuna. Znači, 200 milijuna kuna smo osigurali u državnom proračunu odnosno kroz rebalans upravo za potporu tvrtkama u poteškoćama znači za taj neradni petak kako se to kolokvijalno nazivalo. Međutim, ono što moram reći što je i mene začudilo ali je tako pa vam mogu u pisanom odgovoru obrazložiti i zašto je prema našim analizama a prije svega Ministarstva gospodarstva to tako. Poslodavci su uglavnom bili nezainteresirani i to su moje informacije za korištenje tih sredstava. I ako me dobro pamćenje služi, ali to ću i provjeriti i odgovoriti vam u pisanoj formi, oko 40 milijuna kuna čini mi se da je svega iskorišteno na temelju tog programa koji je trebao, koji smo osigurali 200 milijuna kuna kroz rebalans proračuna. I upravo zbog toga i tih iskustava koje smo imali i sa tim modelom i idemo na ove nove modele koje, ponavljam još jedanput, svoj punini zapravo predstavljamo i puštamo u život sutra na sjednici Vlade tako da će tvrtke koje nisu imale probleme do 30. srpnja srpnja 2008. godine moći apsolutno aplicirati na te projekte, odnosno na te kredite. Što se tiče naknade za nezaposlene, da, ona je prepolovljena, točno je i mi smo vrlo jasno rekli zašto je to tako, naprosto zbog toga što u trenucima kad smo se morali odlučivati na poseban porez, na povećanje PDV-a bilo je jasno da novca u toj punini kako je bilo do tada predviđeno u naknadi za nezaposlene ne može biti i mi smo tu, kao što znate, isto tako napravili neka stupnjevanja. Prema tome, mislim da je dobro i da sve snage ulažemo ne u povećavanje naknada za nezaposlene nego u to to da se nezaposleni zaposle, dakle da se čuvaju radna mjesta i da se otvaraju radna mjesta. I ja vjerujem sa sutrašnjim, širom otvorenim vratima na sjednici Vlade kroz vrlo jasne kriterije tko će moći dobiti te krediti, odnosno tko će moći dobiti taj vjetar u leđa, da će puno stvari ipak na zadovoljstvo i vas kao zastupnika pokrenuti. I ono što završno želim reći, što vjerujem da ćete pozdraviti, u tim kriterijima koje još uvijek i danas brusimo do kraja, je jedno jasno. Nikakvog političkog utjecaja neće moći biti, dakle nećete moći nazvati za neku tvrtku niti vi, niti ja, niti potpredsjednici Vlade, niti bilo koji zastupnik. Samo na temelju jasnih kriterija o gospodarskoj izdrživosti, odnosno o gospodarskoj budućnosti i perspektivi te će se potpore kroz kredite moći dobiti. Hvala vam lijepa i slijedi pisani odgovor. petog radnog dana. Prema neslužbenim informacijama koje ja imam samo jedna jedina tvrtka u Republici Hrvatskoj dobila je ta sredstva, a s druge strane ljudi je samo u posljednjih 25 dana ostalo bez posla. Ljudi su očajni. Ja vam kažem da nikad u svom životu nisam vidio toliko očaja oko sebe, jer je naprosto situacija takva da se mnogi koji su ostali bez posla niti ne registriraju, jer su prvi nastradali honorarci i ljudi na ugovorima koji nemaju prava niti na ovu malu naknadu koju smo dakle srezali na pola u srpnju prošle godine. Molim vas, imajte to na umu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Postavit će pitanje gospođa Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam, poštovani predsjedniče. Pitanje postavljam potpredsjedniku Vlade i ministru financija Šukeru. Mnoge su osobe u Hrvatskoj posljednjih dana odlučile pomoći stradalima u potresu na Haitiju, ali onda ih je u toj plemenitoj namjeri odvela činjenica da pozivom na donatorski broj telefona Crvenog križa ne doniraju samo stradale nego i vas. Svoj novac žele uplatiti da bi se pomoglo djeci koja su ostala bez roditelja, koja nemaju hrane, vode ni lijeka, a kad tamo ispadne da oni zapravo pune državni proračun jer je u onih 6,15 kuna po pozivu obračunat i PDV. Moje pitanje glasi zašto se PDV obračunava i na donacije i smatrate li da je to moralno? Hvala lijepo. I hvala vam na ovom pitanju, jer Vlada je ne jedanputa pokazala kako u takvim situacijama treba reagirati. Dakle porez na dodanu vrijednost je usklađen sa zakonodavstvom i direktivama Europske unije. Kako je u Europi tako je i kod nas. Međutim, kad ste postavili ovo pitanje ste se trebali sjetiti ne jedne humanitarne akcije koja je vođena u Hrvatskoj gdje kad se ta akcija završila, kad se napravio obračun svih poziva, koliki je bio iznos poziva, koliki je bio iznos poreza na dodanu vrijednost, podnesen je zahtjev, Ministarstvo financija je predložilo, Vlada Republike Hrvatske je prihvatila i taj iznos je uplaćen na žiroračun na koji se prikupljala ta humanitarna pomoć. Prema tome, nema nikakvog razloga da ovi koji su pokrenuli ovu akciju da naprave potpuno identičnu stvar i Vlada će reagirati na potpuno identičan način kao što je to napravila već bezbroj puta. Prema tome, mogu vam točno dokumentirati za koje humanitarne akcije je to napravljeno i koliko novaca. To možete vidjet na kraju krajeva u "Narodnim novinama", to je objavljeno. Međutim isto tako, nećemo dozvoliti nikome da pod krinkom humanitarnog rada ili bilo čega vuče novce na neku drugu stranu. Ja mislim da ćete vi kao zastupnica to podržati. Dakle, prijedlog onima koji su organizirali humanitarnu akciju, kad akcija završi neka predoče obračun poziva, koliki je iznos PDV-a, Vlada Republike Hrvatske će donest odluku kao što je to napravila kažem kao i u nebrojeno slučajeva do sada. Međutim, nećemo dozvoliti bilo kakvu zlouporabu humanitarnih sredstava. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Ministre Šuker, ja se nadam da ovo ne znači da vi sumnjičite Crveni križ da koristi nekakve zloupotrebe na ovakvim Uglavnom, ja smatram da bez obzira na ovo što ste vi rekli nećete onda kada ćete uplaćivati taj PDV u principu na taj žiroračun nećete opet naplatiti PDV na taj iznos koji će Vlada donirati. I smatram da se ovdje radi o jednoj besramnosti i kao da vam nije dovoljno to što ste ljudima nametnuli harač na njihove male penzije i minorne plaće nego sada još otimate i od onoga što je namijenjeno stradaloj djeci na Haitiju. Hvala. Gospodin Šima Đurđević, izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo predsjednice hrvatske Vlade, ministri u Vladi, kolegice i kolege. Moje pitanje upućujem ministru obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gospodinu Tomislavu Iviću. Gospodine ministre, tema je stanovi za stradalnike iz Domovinskog rata. Koliko i gdje trenutno je u fazi izgradnje stanova za stradalnike Domovinskog rata, koliko i na kojim lokacijama smo u pripremi i vezano za to, treće potpitanje, kada ćemo s tim vrlo opsežnim poslom konačno i završiti? Hvala lijepa. Hvala. Gospodin ministar Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zastupniče. U ovom trenutku je pri završetku 35 stanova na dvije lokacije i to u Ogulinu 20 stanova, u Crikvenici 15 stanova, a u fazi pripreme za izgradnje nalazi se 628 stanova na 11 lokacija i to u Kninu 38 stanova, Dubrovnik 81 stan, Slunj 23 stana, Ploče 10 stanova, Zagreb Vrbani 59 stanova, Zagreb Duboki jarek 180 stanova, Zagreb Sopnica jug 100 stanova, Zadar 65 stanova, Bjelovar 38 stanova, Podstrana 16 stanova i Biograd na moru 18 stanova. Dakle, iz ovoga je vidljivo da ovaj program stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja koji na to imaju pravo po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i da će se i u ovoj i u idućim godinama graditi stanovi za potrebe obitelji hrvatskih branitelja. Teško je naravno u ovom trenutku reći kada ćemo taj program privesti kraju. Sve naravno ovisi o količini sredstava, odnosno o financijskim mogućnostima. Ali mislim da je najvažnija stvar da taj program ide unatoč i ovoj krizi i recesiji. I ove godine su naravno u državnom proračunu osigurana sredstva za stambeno zbrinjavanje bilo izgradnjom stanova za potrebe obitelji hrvatskih branitelja, bilo da je riječ o kreditima za poboljšanje uvjeta ili za kupovinu na tržištu pojedinačno. Hvala lijepo. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine ministre na odgovoru. Drago mi je da u ovim teškim vremenima ovaj program ide i dalje diljem Hrvatske i preostaje nam za nadati se da ćemo skorije vrijeme završiti taj program kako bi ta sredstva Vlada Republike Hrvatske mogla taj dio sredstava prenamijeniti za one svrhe gdje to bude i potrebito. Hvala. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje je za ministarstva gospodarstva gospodina Đuru Popijača. Gospodine Popijač, novi ste ministar gospodarstva i od vas se očekivalo jako puno. Dočekalo se na žalost vrlo malo. Od kad ste preuzeli funkciju niti su kakve mjere donesene, niti se gospodarstvo oporavlja. Dapače, dodatno je potonulo. Ipak, najgore je onima koji ostaju bez posla. Niste čak isplatili ni sav novac predviđen za financiranje zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba. Svakog sata u Hrvatskoj se zatvori jedan obrt. U protekloj godini zatvoreno je više od 7000 obrta, skoro tri puta više nego prethodne godine i u obrtništvu izgubljeno 15000 radnih mjesta. Ukupno je 190000 ljudi prošle godine u Hrvatskoj izgubilo posao što znači da je dnevno bez posla ostajalo u prosjeku novih 518 ljudi. Dakle, samo u 70 dana koliko ste vi ministar broj nezaposlenih povećao se u Hrvatskoj za preko 3600. Moje pitanje gospodine ministre, imate li vi kao novi ministar gospodarstva koji je vjerojatno pun novih ideja kakav dobar savjet ili preporuku na koji način i od čega da te stotine tisuća nezaposlenih i njihovih obitelji prežive od prvog do prvog u mjesecu? Gospodin ministar Đuro Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zastupniče. Ovo je svojevrsno krštenje, pa očigledno vatreno odmah u startu. Ovo je naime moje prvo zastupničko pitanje od kad sam ministar. Evo, zahvaljujem se na prilici da mogu odgovoriti i na vaše pitanje. Hrvatsko gospodarstvo se nalazi u teškoj situaciji i to nitko ne osporava. No međutim, ono nije sasvim u stanju i nije u bezizlaznoj situaciji kako vi pokušavate ovdje i prezentirati ovu situaciju. Ova situacija nije nastala u mojih 70 dana od kada sam ministar, nego je ona upravo posljedica niza godina strukturnih problema hrvatskog gospodarstva, ali isto tako prvenstveno utjecaja globalne financijske i gospodarske krize koja se je sa pomakom od nekoliko mjeseci, pa možda čak i godine dana prelila i preko hrvatskih granica i udarila svom žestinom naravno i na hrvatsko gospodarstvo. I upravo u zadnjem kvartalu čini mi se je i doseglo svoj maksimum i svoj zenit. Ono što će novi ministar gospodarstva raditi sa svojim timom predlagat će i predlaže i predlagalo je mjere hrvatskoj Vladi za koje je i premijerka odgovarajući na niz vaših pitanja dala već niz konkretnih odgovora. Hrvatsko gospodarstvo je išlo nekim putem u stanje i blagostanja i visokih stopa rasta do 2007., 2008. godine i naravno sve ono što se događalo našoj okolini i strukturni problemi našeg gospodarstva očituju se i u problemima danas. Mi ćemo se sasvim sigurno morati istim putem i vraćati i dostizati maksimalno moguće stope rasta i u ovoj godini koji se procjenjuju na određenoj razini i to će biti prvi efekt zaustavljanja ovog negativnog trenda pada zaposlenosti. Mislim da će i ove mjere, dakle poticaj koji će direktno dolaziti, novi financijski poticaji najviše efekata donositi upravo u sljedećem vremenu koje je pred nama. Ništa ne može pomoći radništvu, ljudima koji ostaju bez posla nego uspješno, kvalitetno poduzetništvo i gospodarstvo koje će morati svom snagom krenuti jednostavno u korištenje isto objektivno ovih financijskih instrumenata. No međutim, naravno da će biti potrebno donijeti i nove mjere i što se tiče rasterećenja gospodarstva i motiviranja poduzetnika i naših građana da ulaze u nove poduhvate, da ulaze u nove investicijske projekte što jedino i na taj način može osigurati novu zapošljivost i zaustavljanje ovog negativnog trenda. Hvala. Hvala. Gospodin Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Na žalost ministre ovaj birokratski odgovor sumnjam da će ikome pomoći, a vjerujem da deseci tisuća građana Hrvatske koji ne znaju kako prehraniti svoju obitelj, kako vraćati rate kredita koje su podigli, kako osigurati školovanje svoje djece i vjerojatno nisu razumjeli što ste im poručili. Vjerujem da imate dobru volju, pa ja pozivam sve te tisuće građana da vam se osobno jave u ministarstvo, gdje ćete vjerujem naći dovoljno vremena da im pomognete svojim savjetima kako da prežive od mjeseca do mjeseca. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo predsjednice hrvatske Vlade i gospodo ministri, moje pitanje upućujem gospođi predsjednici hrvatske Vlade gospođi Jadranki Kosor. jučerašnje izdanje uglednog britanskog dnevnika "The Guardian" je uvrstilo Dubrovnik među 20 najpoželjnijih svjetskih odredišta za Valentinovo. Složit ćete se da ne bi bilo zgodno kad bi nestala struja ili bi možda i bilo zgodno. U svakom slučaju znamo da je Dubrovnik po svemu specifičan, pa i po ovome geografski specifično lociran, na kraju Hrvatske. Nema još ni jednog kilometra, ni jednog metra autoceste u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, nema govora zbog krize o plinifikaciji Dubrovnika. Znači potpuno smo ovisni o električnoj energiji, odnosno o struji. Znam da je cijela Hrvatska saznala za nedavnu situaciju koja se dogodila. Nepouzdan je dovod elektroenergetske, električne struje. nemamo niti grijanja, niti hlađenja. Znači i ljeto i zima je u pitanju. Glavna grana privrede je turizam. Znači radi se i o građanima, i o gospodarstvu Dubrovnika koje je ovisno o struji. Do sada je već puno učinjeno. Napravljeni su elaborati, napravljene su procjene, razne studije. Već postoje glavni projekti i lokacijske dozvole za trafostanice. Međutim, sad dolazi glavni dio, a to je financijska strana, dolaze građevinske dozvole, odnosno potvrda na glavni projekt i financiranje. Ja znam da ste vi gospođo predsjednice upoznati sa situacijom, znam da ste primili lokalne čelnike, znam da je danas direktor Hrvatske elektroprivrede gospodin Begović u Dubrovniku na sastanku. Međutim, da biste ipak, obzirom da je ovo pitanje ne samo važno za Dubrovnik, nego i za Hrvatsku, a kako vidimo i za širu europsku i svjetsku javnost,

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo zastupnice, pa evo dozvolite da se osvrnem na početku na ove prekrasne ocjene britanskoga lista o Dubrovniku kao sjajnoj i najboljoj destinaciji za Valentinovo. Bilo bi sjajno doći za Valentinovo u Dubrovnik, ali neću moći sasvim sigurno. I što se tiče nestanka struje i u svijetlu populacijske politike ja nisam za to da nestankom struje pojačavamo populacijsku politiku u Republici Hrvatskoj u bilo kojem kraju. Mislim da to moramo drugim mjerama, prije svega mjerama Vlade i lokalne uprave, odnosno samouprave. Imate potpuno pravo, ovaj problem koji se dogodio, kojem smo svjedočili i nakon kojeg sam ja odmah primila i gospodina župana i gradonačelnika i predsjednika uprave HEP-a u Vladi kako bismo razmotrili što i kako i na koji način će se uključiti HEP, na koji način grad, na koji način županija, i naravno na koji način Vlada u cjelini. Mislim da je to bio dobar sastanak. Dogovorili smo se da ćemo nastaviti razgovore ako budem mogla doći i za Dan sv. Vlaha u Dubrovnik, dakle …/Govornica i možda čak i obići terene gdje bi se određeni objekti i gradili. To je veliki projekt ukupno, u konačnici to, u taj projekt treba uložiti više od pola milijarde u ovoj godini, i to mislim da je dobro, kroz projekte HEP-a 80 do 100 milijuna kuna, onda u sljedećoj godini i mislim 250 ako se dobro sjećam, i onda još ostatak. veliki projekt koji počinje odmah. Koliko znam za, evo za neke objekte već je ishođena i građevinska dozvola i vjerujem da će biti prilike o tome još jedanput porazgovarati u samom Dubrovniku, mislim da je ishođenje građevne dozvole za objekte Srđ predvidivo do 15. veljače. Dakle baš bi se moglo dogoditi da to bude za Valentinovo. U svakom slučaju Vlada ozbiljno razumije taj problem, jer sad se dogodilo zimi, nestanak struje u ovako dugom razdoblju ljeti to bi bila prava katastrofa i jedna loša naravno poruka svim našim gostima koji dolaze u Dubrovnik naravno kao jedinstven biser svijeta. Prema tome, slažem se s vama, treba uložiti sve napore. Što se tiče Vlade možete biti sigurni da će to biti tako. Hvala. Dubravka Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** A ja se želim zahvaliti gospođi premijerki na ovim riječima, zahvaliti se na razumijevanju što ste do sada sve poduzeli. I želim još jedanput reći da su Dubrovčani strpljivi, ali ovo je dubrovački prioritet. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala. Moje pitanje je upućeno predsjednici Vlade, gospođi Jadranki Kosor. Gospođo predsjednice Vlade, vi ste upoznati sa problemima s kojima se susreću dio naših građana, cirka 18 tisuća koji žive u pograničnom području sa Slovenijom, od Međimurka, Varaždinske županije, Krapinsko-zagorske, zaključno sa Istrom, a njihov problem proizlazi iz činjenice da su dnevni migranti, da žive u Hrvatskoj, a rade u Sloveniji. Zbog toga nemaju pravo na dječji dodatak, nemaju pravo na porezne olakšice, nemaju pravo na povrat poreza, poreza, nemaju pravo na kredite, a poseban je problem i u posebnom su problemu građani koji su u Sloveniji ostali bez posla jer samo zato što žive u Hrvatskoj, u Sloveniji nemaju pravo na naknadu i ne primaju naknadu, a samo zato što rade u Sloveniji u Hrvatskoj na Zavod za zapošljavanje također im nije osigurana ni naknada i nije im osigurano ni zdravstveno osiguranje. Da bi se ti građani zaštitili, oni su osigurali udrugu s područja Pregrade, Huma na Sutli, Desnića, Đurmanca. Oni su vas upoznali još u vrijeme s tim problemom dok ste bili ministrica u Vladi Republike Hrvatske. U dva navrata bili su kod ministra Jandrokovića. Upoznat je i bivši ministar gospodarstva gospodin Polančec i potpredsjednik Sabora gospodin Jarnjak. Oni su s tim problemom upoznali i slovenskog premijera Pahora, u dva navrata bili su kod njega i 2007. godine slovenska Vlada je uputila prijedlog bilateralnog sporazuma, međutim s naše strane nema nikakvog odgovora, a nema ni novog prijedloga, naši građani i dalje su u egzistencijalnim problemima samo zato što žive u Hrvatskoj, a rade u Sloveniji. Moje pitanje, što ćete poduzeti kada i što da rade oni građani koji nemaju pravo ni na socijalnu naknadu, koji nemaju pravo ni na zdravstvenu zaštitu?

Ja ću se osobno pozabaviti time da vidimo, rekli ste i sami da je ministar vanjskih poslova i Europskih integracija u dva navrata primao te ljude, da vidimo što je moguće. Mislim da ni jedan problem pa ni ovaj nije nerješiv u potpunosti, dakle da mora postojati barem neko kompromisno rješenje kojim će ljudi biti donekle zadovoljni, slažem se s vama da je to problem. Koliko znam do sada, međunarodni dokumenti, ali niti naši Zakoni niti naši propisi, zapravo ne vide rješenje toga problema, ali se slažem s vama da stanje nije održivo, i da moramo tražiti i pokušati tražiti rješenja. Pa evo, predlažem, budući da vidim da i osobno ste puno više upoznati da možda napravite neku bilješku sa mogućim vašim viđenjem u kojem smjeru bismo mogli a ja ću tražiti od premijera Pahora da vidimo što oni u tom smislu predlažu imaju li isto tako kakvo kompromisno rješenje, pa da pokušamo riješiti ono što se zapravo zovu egzistencijalna pitanja tih ljudi, to mi se čini najvažnijim, pa molim vas ako imate još kakav podatak, prijedlog, predložite meni, a ja ću se pokušati u što je moguće kraćem vremenu vam odgovoriti kojim putem i kojim tragom bismo mogli ići da riješimo problem. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo. Pa mislim da je i vaš odgovor vrlo konstruktivan za razliku od svih onih događanja jer taj problem je prisutan već 19 godina, od raspada bivše države. Prijedlog je vrlo konstruktivan, udruga koja je imala komunikaciju s vama, imala komunikaciju sa ministrom Jandrokovićem, sa potpredsjednikom Sabora Jarnjakom, u više navrata ta priča traje već 19 godina, ja ću njih uputiti, on ima konkretan prijedlog, a ponavljam i Slovenska strana je uputila prijedlog rješenja još 2007. godine i Slovenska država svim svojim građanima koji su također dnevni migranti bez obzira da li prema Austriji, da li prema Hrvatskoj taj problem davno prije riješila. Prema tome, rješenja postoje, treba biti samo dobre volje i odgovornosti da se problem riješi na vrijeme, očito da je zbog da je zbog toga nastao problem. Hvala lijepo, tražim pisani odgovor, a ja ću u tu Udrugu uputiti i njihov prijedlog na vašu adresu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Bogović će postaviti pitanje. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana predsjednice Hrvatske vlade sa potpredsjednicima, ministricama i ministrima. Kolegice i kolege moje pitanje za ministra znanosti, obrazovanja i športa gospodina Fuchsa. Gospodine ministre poznate su nam vaše najave za potrebne reforme u znanosti i obrazovanju, o nekima ste danas već govorili, a obzirom da su u državnom proračunu sredstva ograničena, je pitanje što Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa čini u okviru priprema za povlačenje sredstava namijenjenih znanosti iz pretpristupnih fondova Europske unije. Hvala vam da je usmjereno više u smislu organizacije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u smislu što efikasnijih povlačenja pretpristupnih fondova ali i svakako strukturnih fondova koji slijede nakon ulaska Republike Hrvatske u U ovom trenutku činimo ono što mislimo da je najefikasnije poučeni iskustvom vrlo uspješne organizacije na nivou Ministarstva a koja je rezultirala uspjehom Republike Hrvatske u dobivanju projekata iz 7. Okvirnog programa Europske unije gdje su naše znanstvene institucije naravno i sveučilišne

od mjesec dana, ili možda nešto manje stigla je obavijest da je naš najveći Institut „Ruđer Bošković“ dobio projekt od milijun i pol eura u jednom od segmenata FRAYVOR programa tzv. Rekpot programu. Unutar pretpristupnih fondova ustrojene su pojedine organizacione jedinice u onim upravama Ministarstva koje mogu i apliciraju na ta sredstva. To je u prvom redu Uprava za znanost koja je u međuvremenu u ovoj godini dobila ukupno 6 milijuna eura za tzv. Program jačanja konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva vezano naravno uz znanost visoke tehnologije i u upravi za srednje obrazovanje, gdje je otprilike taj iznos na nivou 4 milijuna eura od čega je samo milijun i pol eura predviđeno za daljnji razvoj i rad na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, jednom od projekata koje je ova država zaista uspješno pokrenula i za što bez lažne skromnosti ali i bez lažnog umanjivanja uspješnosti tog projekta, on je polučio definitivne pohvale i u Europskoj uniji i Europskoj komisiji, do te mjere da smo kontaktirani od strane više zemalja članica, koje žele zajedno s nama poučeni našim iskustvom raditi na svojim nacionalnim kvalifikacijskim okvirima. Da bismo se što bolje pripremili, s obzirom da već sada imamo pripremljenih projekata u sustavu znanosti i obrazovanja za sljedeće pozive pozive iz programa IPA koji će uslijediti tijekom godine, za negdje oko stotinjak milijuna eura, dakle, radi se i o sveučilišnim programima i o znanstvenim programima. U vrlo skoro vrijeme uslijedit će preustroj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa gdje će upravo biti formirana zasebna uprava za Europske projekte, koja bi onda definitivno objedinila sve ove aktivnosti iz pojedinih uprava i bila upravo jezgrom onoga što bi u budućnosti apliciralo na fondove na strukturne fondove Europske unije. S obzirom da su mogućnosti financiranja ili povlačenja sredstava za potrebe izgradnje znanstvene infrastrukture kao i za mogućnosti infrastrukture na sveučilištima, dakle izgradnje objekata i gotovo nikakve ili bih rekao minimalne ukoliko se to odnosi na 7. Okvirni program i isto tako na Komisiju Europske unije u čijoj nadležnosti je obrazovanje, velike mogućnosti postoje upravo u strukturnim fondovima, gdje se pojedini segmenti mogu itekako dobro financirati upravo iz onoga što se primarno ne vidi kao osnovna djelatnost i namjera tih strukturnih fondova. To su iskustva nekih zemalja manjih poput Češke, Slovačke i nekih Baltičkih zemalja i tim putem kanimo ići. I upravo, kažem, organizaciono stvorili smo sve preduvjete da u najskorije vrijeme u ministarstvu se postavi zasebna uprava koja će isključivo voditi brigu o tim projektima, ali i biti potpora kako sveučilišnoj zajednici tako i znanstvenoj. Hvala. Gospodin Ivan Bogović, izvolite. **Bogović, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine ministre i želim vam da i dalje uspješno realizirate sve programe. Hvala. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Zdravko Kelić, izvolite. **Kelić, Zdravko (HSS)** Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, ministri, kolegice i kolege. Svoje pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade i ministru regionalnog razvoja gospodinu Pankretiću. Gospodine ministre, što Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva poduzima na području korištenja šumske bio mase kao obnovljivog izvora energije? Hvala. Gospodin potpredsjednik i ministar Pankretić, izvolite. **Pankretić, Božidar (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala lijepa gospodine zastupniče, pa iskoristit ću priliku da kažem nekoliko rečenica vezano uz šumsku biomasu. Mislim da hrvatska javnost treba znati da nažalost evo mi imamo jedan izuzetno veliki potencijal koji se nažalost još uvijek dovoljno ne koristi. Koliko je poznato svima nama jedan veliki dio drvne mase nažalost ostane u šumama i istrune, a može se maksimalno iskoristiti. Vlada Republike Hrvatske poduzima određene korake, a napomenut ću o čemu je ovdje riječ jer mislim da se treba znati oko nekih podataka. u Hrvatskoj imamo šuma i šumskog zemljišta i to na 2 milijuna i 688 tisuća hektara. Ukupna zaliha kada govorimo o drvnoj masi iznosi gotovo 400 milijuna metara metara kubičnih drvne mase i od toga na godišnjoj razini mogućnost iskorištenja je nekih 6 i pol milijuna Kada to vidimo, nama u ovom dijelu za ovaj dio energetske iskoristivosti ostaje gotovo 2 i pol milijuna metara kubičnih da se iskoristi u tom pogledu. S obzirom da strategija energetskog razvoja Hrvatske u ovom dijelu vrlo jasno naglašava da do 2020. godine je potrebito doći do postotka od 20% udjela obnovljivih izvora energije. Smatramo da je tu velika šansa, uključivanje ovom dijelu šumske biomase. Mi podupiremo ove programe i već od 2006. godine na snazi je operativni program program razvoja industrije prerade drva RH i reći ću da je sufinancirano 167 projekata koji se odnose na energetsko korištenje biomase. Također smo i za ovu godinu namijenili pripomoć u iznosu od 65 milijuna kuna, gdje vjerujemo da će zasigurno biti projekata koji će se odnositi na iskorištenje biomase. Možda je bitno ovdje posebice naglasiti da imamo i projekat … /Govornik se ne razumije./… za objekte javne namjene u područjima od posebne državne skrbi koji također se dobro provodi. Ono što posebno naglašavam i što će interesirati ne samo hrvatsku javnost nego posebice ulagače kojih ima puno, a to je da smo pokrenuli proces i to će sutra biti na Vladi Republike Hrvatske da na jedan transparentan način se objavi javni natječaj gdje će se moći javiti svi oni koji su zainteresirani za šumsku biomasu i to u suradnji sa Hrvatskim šumama gdje će se moći na određeni način sklopiti dugoročni ugovori gdje se može na određeni način garantirati opskrba takvih tvrtki. I moram reći da je interes izuzetno velik i ja vjerujem da ćemo vrlo brzo, u nekom kratkom vremenu, imati bioenergane koje će biti na pogon iz šumske biomase. Evo, hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Ja vjerujem i svi građani Hrvatske da u budućnosti ne moramo strepiti za skupu energiju koju evo nažalost danas skupo i plaćamo. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo predsjednice, kolegice i kolege svoje pitanje upućujem gospodinu ministru obrane, gospodinu Vukeliću. Radi se o racionalizaciji mreža Uprava i Ureda za obranu. Gospodine ministre znamo koja je uloga bila uprava i ureda obrana prije rata, za vrijeme rata i poslije rata i znamo da su ti ljudi učinili veliki posao u obrani suvereniteta RH. No, svjesni No, svjesni smo i da smo morali donijeti nedavne izmjene zakonske regulative koji omogućuje racionalizaciju uprava i ureda obrane. Moje pitanje je u kojoj je fazi racionalizacija mreža i što možemo očekivati? Hvala. Gospodin ministar Branko Vukelić, izvolite. Hvala i na ovom pitanju koje je izuzetno važno za nas u Ministarstvu obrane, ali i za Vladu jer je riječ o jednoj reorganizaciji državne uprave koja nosi sve ono što ustvari i očekujemo danas da reorganizacija nosi. Prije svega jednu veliku racionalizaciju. Sami ste rekli pretpostavke za to su stvorene prošle godine kad je Hrvatski sabor usvojio izmjene Zakona o obrani. To su pravne, formalne pretpostavke. Stvarne pretpostavke stvorene su, jednostavno, život ih je stvorio. Poslovi, zadaće, kao što ste rekli, tim ljudima više nisu iste kao što su bile niti za vrijeme Domovinskog rata niti poslije rata. Nemamo više obveznog služenja vojnog roka, nemamo više utvrđivanje statusa branitelja. Dakle, puno tih poslova i zadaća više se ne obavljaju u tim uredima i upravama, a ustroj i organizacija danas je još uvijek vrlo slična onoj, rekao bih i pred desetak ili više godina. Mi danas imamo 20 Uprava za obranu, imamo 78 Ureda za obranu, imamo 36 Odsjeka za obranu. Ukupno 134 ustrojstvene jedinice imamo kada je riječ o tim poslovima, novom organizacijom biti će ih svega 33. Imat ćemo 4 područna odjela u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci i imat ćemo 29 Odsjeka za poslove obrane. To znači velike uštede i kada je riječ o službenicima, ali i kada je riječ i o poslovnim prostorima jer mi danas imamo sistematizirano negdje 609 radnih mjesta za te poslove obrane. Po novome ustroju biti će 312 radnih mjesta. Kad gledamo popunjenost tih radnih mjesta ili tih kućica danas imamo 470 službenika, po novom ustroju bit će negdje 312. Dakle, negdje 160 službenika manje. Isto tako kada gledamo da će broj odsjeka biti daleko manji, da uprava više nema, bit će dakle to znači da će i 85 poslovnih prostora biti stavljeno na slobodno raspolaganje bilo ministarstvu, bilo drugim ministarstvima, bilo gradovima i općinama. To znači manje komunalnih i drugih materijalnih troškova za 85 prostora prostora gdje su do sada radili naši službenici, a to iznosi u kunama, naše procjene su na godišnjoj razini ušteda negdje oko 5 milijuna materijalnih troškova. Negdje oko 13 milijuna kuna kada je riječ o plaćama službenika. Dakle ukupno oko 18 milijuna kuna. Jasno postavlja se pitanje, što sa tim viškovima tih 150, 160 službenika? Oni će biti raspoređeni na poslove službeničke u oružanim snagama tamo gdje zato potrebe ima, oni će biti u mogućnosti raspoređeni u druge organizacijske cjeline našeg ministarstva ili drugih ministarstava ili će im biti ponuđena otpremnina za koje je ministarstvo u ovom godišnjem proračunu i predvidjelo 25 milijuna kuna. U svakom slučaju nitko neće ostati ne zbrinut, ali će ova nova organizacija omogućiti jednu rekao bih veću efikasnost, učinkovitost i zadovoljenje svih onih potreba koje mi očekujemo da ti ljudi trebaju izvršavati kada je riječ o današnjem ustroju i Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hvala. Gospodin Mato Bilonjić. Izvolite. **Bilonjić, Mato (HDZ)** Hvala gospodine ministre. Zadovoljan sam svakako odgovorom. I poglavito zahvaljujem što se način razumijevanja i način da ne bude viška ljudi, da ljudi koji su godinama radili na tim poslovima ne odu na burzu rada, nego da se jednostavno preraspodijele u vašem ministarstvu. Hvala. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Gospođo predsjednice Vlade, od naše posljednje saborske sjednice, dakle nešto više od mjesec dana, imali smo prilike pročitati ovakve medijske natpise. Naslovi su, 21. 12. 4 dana prije Božića, "Rano jutros se na zagrebačkom Glavnom kolodvoru desila nova teška željeznička nesreća. Putnički vlak iz Siska je bez kočenja ušao u stanicu i punom se brzinom zabio u betonski odbojnik. Posljedica nesreće 60 ozlijeđenih od kojih dvoje teže, a jedan ozlijeđeni s teškom ozljedom glave i kralježnice podvrgnut je vrlo složenoj operaciji. Njegov život je u opasnosti". 3.1. ove godine, "Na željezničkom kolodvoru u Novskoj iz tračnica su iskočila dva vagona putničkog vlada koji prometuje iz Sunje prema Novskoj". 2010. "Na željezničkom kolodvoru Sisak-Capragu je u 16.10 sati na lokomotivi putničkog vlada razletio se visokonaponski transformator u tisuće komada. Srećom nitko od putnika u tom trenutku nije stajao na peronu čime je zasigurno izbjegnuta krvava tragedija. Na tom istom kolodvoru samo mjesec dana prije, vlak je teško ozlijedio jednu ženu i nanio joj teške ozljede opasne po život". Sve ovo u zadnjih mjesec dana u samo jednoj županiji. Izvolite gospođo predsjednice Vlade.

Gospodin predsjedniče, ja bih molila budući da je ovo "Aktualno prijepodne" i da prema Poslovniku o radu Hrvatskoga sabora, zastupnici na "Aktualnom prijepodnevu" moraju postavljati konkretna pitanja, nije predviđeno da pročitaju izvješća novinska, nekoliko novinskih izvješća i da kažu predsjednici Vlade, izvolite. Dakle, ne razumijem, pa možda nećete biti možda nećete biti zadovoljni ovime što ću reći, ali ću se jako truditi iščitati ono što ste zapravo htjeli pitati. Dakle, ako je pitanje trebalo biti da se to na nekom području događa, onda mislim da je to naprosto čista koincidencija. A i ovaj prvi primjer koliko se sjećam nije bio na području Sisačko-moslavačke županije, nego je u Zagrebu. Ali sada pustimo to, to je nevažno. Dakle, oko ovih naleta na naleta na ljude, činjenice da je netko teško ozlijeđen i da je netko prelazio prugu kada je smio ili kada nije smio, to ne bih komentirala jer se to naprosto događa. Znate i sami vidite da se mnoge nesreće događaju, ne samo željezničke nego i prometne u kojima razni ljudi sudjeluju i mislim naravno da onda nije dobro dovoditi to što se svakome može dogoditi u bilo kakvu vezu sa njegovom namjerom ili sa bilo čim sličnim. Oko nesreće koja se dogodila u Zagrebu osobno sam se jako zanimala i dobila informaciju koja je točna, dakle da je ta lokomotiva bila zapravo, prva pomisao da je možda nešto staro, dotrajalo, da je možda nešto isluženo, da se nije na vrijeme promijenilo, da se na vrijeme nije kupilo i da tu postoji neki problem, ali ta lokomotiva je bila neposredno prije toga na remontu koliko znam i bilo je apsolutno sve u redu. Prema tome, činjenica jest da očito puno pozornosti i dalje treba usmjeravati prema željeznici, činjenica jeste da smo i na različite pritiske, dakle da trebamo smanjiti rashode, da trebamo smanjiti subvencije, da trebamo smanjiti novac koji se ulaže ovdje i ondje. I mi novac koji se ulaže u željeznice smanjivali, to je činjenica, pod pritiskom svega i svačega, svega i svih i svakoga. Ali ono što mislim da možemo reći da taj sustav funkcionira. Nesreće se događaju. Slažem se s vama treba uložiti maksimum napora da ih se događa sve manje. Bilo je različitih slučajeva kriminala koji se otklanja i u željeznicama i tu moram istaknuti i ulogu ministra koji je osobno puno toga otkrio i osobno prijavio. Mislim da je to važno istaknuti. Ono što bih zaključno htjela reći, dakle ograđujući se i molim vas da uvažite ako ne budete zadovoljni mojim odgovorom, jer pitanja nije bilo. Dakle, Vlada će i dalje motriti cijeli sustav željeznica, nastojati modernizirati u što je moguće kraćem roku sve ono što se može, a tu vidim veliku perspektivu i zato nastojimo ubrzati završetak pregovora za ulazak u Europsku uniju, veliku perspektivu iz fondova koji nam se pružaju, koji nam se otvaraju upravo za modernizaciju primjerice željeznice u cijeloj Hrvatskoj. naravno ukidanje onoga što je potpuno nerentabilno, ali maksimalno ulaganje u ono što je potrebno, što pridonosi razvoju gospodarstva. Tu naravno mislim i na prugu od Rijeke prema Zagrebu, ali i na druge pravce. I u tom smislu ako vi još smatrate da bih nešto trebala i pisanim putem i odgovoriti, pa možda u ovom obrazloženju kasnije, odnosno iskazivanju zadovoljstva ili nezadovoljstva i postavite to pitanje, ja ću to vrlo rado učiniti. Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Gospođo predsjednice Vlade da pojasnim. Stradavanje žene u Sisak-Capragu na kolodvoru je posljedica činjenica da 5 godina ja u ovom Saboru tražim da se osigura i da 2,5 milijuna kuna za izgradnju pasarele. Čitavo naselje jedno željezare Caprag ovo isto koje je otrovano prelazi sedam, osam kolosijeka stari ljudi, žene, djeca prelaze zato što se neće investirati 2,5 milijuna kuna. Grad je voljan ući u tu priču. Drugo, naveo sam ove primjere iz sredine koja je meni poznata. Stanje sa željeznicom je više nego katastrofalno. Ni vi ni ja ne putujemo vlakom. Ja vas pozivam ako hoćete jedan uz ministra Kalmetu, uz upravu HŽ-a. 15,46, 16,46, izaberite koji vam termin paše da odemo od Zagreba do Siska da vidite kako izgleda Indija u Hrvatskoj. Na dva vagona nekoliko stotina ljudi svakoga dana učenika, studenata, radnika se pokušava ugurati. Molim vas pisani odgovor o tome koje su to kratkoročne, srednjoročne mjere. Nemojte strategiju koju smo ovdje usvojili koji niti ima rokova niti ima osiguranih novaca. Što sada ovdje i odmah ćemo napraviti da se stanje na željeznici poboljša? Hvala. Pitanje će postaviti gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovana predsjednice hrvatske Vlade, gospodo iz Vlade. Moje je pitanje vezano uz djelatnost Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te je konkretno. Postavljam pitanje ministru gospodinu Gordanu Jandrokoviću. Gospodine ministre, nedavno smo od kolege zastupnika iz HSP-a Daniela Srba mogli čuti izjave kako je hrvatska vanjska politika citiram "neaktivna, usmjerena isključivo na odnose sa Slovenijom i na pristupne pregovore sa te da nema strategije". Također se pogrešnim smatra potpuno zanemarivanje odnosa sa SAD-om, Kinom, Indijom i Ruskom Federacijom čije bi jačanje bilo važno za hrvatsko gospodarstvo. Gospodine ministre, molim vas da mi odgovorite i pobliže upoznate sa kakvim konkretnim aktivnostima i koje konkretne aktivnosti naša diplomacija provodi a sa ciljem diverzifikacije ukupne hrvatske vanjske politike? Hvala. Gospodin ministar Gordan Jandroković. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče. Pa i ja sam vidio ovu izjavu uvaženog kolege Srba i moram priznati da sam bio vrlo iznenađen takvim ocjenama o nedostatku strategije i zapuštanju odnosa sa nekim važnim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija, Indija. Baš naprotiv, odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama bolji su nego ikad prije. To može potvrditi nedavni posjet Sjedinjenim Američkim Državama u 12. mjesecu kada sam imao prilike razgovarati s državnom tajnicom. Ne moram ja o tome govoriti, neka samo gospodin Srb pročita što je rekla državna tajnica Clinton i bit će sve jasno. Što se tiče odnosa sa Rusijom, pa evo za koji dan predsjednica Vlade ići će u posjet Rusiji. Nedavno je tamo bio i predsjednik Republike. Vrlo su intenzivni razgovori o energetskoj suradnji, o suradnji u gospodarstvu i mislim da su ti odnosi isto tako u uzlaznoj liniji i dinamičniji i sadržajniji nego ikad prije. Što se pak tiče Kine predsjednik Kine posjetio je Hrvatsku prošle godine. Hrvatska je bila jedna od rijetkih zemalja u Europi koje je on posjetio sa izaslanstvom koje se brojilo u nekoliko stotina ljudi. Bilo je tu otprilike 200 gospodarstvenika. I ja ću evo vrlo skoro već početkom idućeg mjeseca isto tako u uzvratni posjet Kini. Postoje prioriteti u vanjskoj politici. To je u ovom slučaju ulazak u Europsku uniju. Do nedavno je to bio ulazak u NATO. Taj cilj smo ostvarili. Vrlo skoro ćemo ući u Europsku uniju. Ozbiljna prepreka na tom putu bila je blokada koju smo imali od Slovenije. Pa naravno da smo koncentrirali sve svoje snage da bismo to riješili ali nismo zanemarili i ono ostalo što je važno. Nismo zanemarili regiju, vrlo aktivno što smo prisutni u svim raspravama koje se vode u Bosni i Hercegovini. Nedavno je ovdje bio i ministar vanjskih poslova Turske zajedno sa bosansko-hercegovačkim kolegom. U svega mjesec dana ministar vanjskih poslova Turske dva puta je bio u Zagrebu. Da ne kažem dakle kada su u pitanju druge zemlje. Izrael, bio je ministar ovdje, idemo u uzvratni posjet vrlo skoro. Prvi posjet u ovoj godini bio je u Švicarsku, dakle ne u zemlju koja je članica Europske unije. Posjetio je i predsjednik Mesić nedavno Oman. Ja sam isto tako bio u Omanu, Kataru i u Emiratima gdje sam vodio sa sobom i 15 hrvatskih gospodarstvenika. I u Izrael će sa mnom ići delegacija hrvatskih gospodarstvenika. Dakle, diplomacija čini sve što može da bi unaprijedila gospodarske odnose sa svim važnim zemljama a ne samo sa članicama Europske unije i NATO-a. Hvala. Hvala gospodine ministre na iscrpnom odgovoru. Kao što i sami znamo a i vi ste to ponovno rekli mi smo jedan od velikih vanjsko-političkih uspjeha uspjeha i pobjeda upravo i ostvarili ulaskom u NATO, a evo pred vratima smo Europske unije i to su stvarno naši prioriteti. Ali jasno je da održavanje vanjsko-političkog dijaloga kako sa zemljama u regiji a isto tako i na svim onim poljima i i zemljama koje su predmet našeg interesa je nešto što ovo ministarstvo kako danas i sutra će ulagati velike napore. Zahvaljujem na tome i želim svaku sreću. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana predsjednice Vlade, poštovani članovi Vlade. Svoje pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade i ministru zdravstva i socijalne skrbi gospodinu Darku Milinoviću. Poštovani potpredsjedniče, iako je protekla godina bila uistinu teška svjesni smo velikih promjena u zdravstvu. Nema dvojbe da su promjene u zdravstvu napravile ozbiljan iskorak prema pacijentu i stavile ga u središte pozornosti. Neki primjeri. Podsjetimo, uvedeni su ponovljivi recepti tako da kronični pacijenti ne moraju samo zbog propisivanja lijekova ići u liječničku ordinaciju. Interne uputnice omogućile su da specijalisti u bolnicama upute pacijenta na daljnje pretrage u svojoj ustanovi a pacijent se ne mora vraćati svom izabranom doktoru samo zbog dobivanja uputnice. Ukidanje liječničkih povjerenstava i uvođenje ovlaštenih doktora omogućilo je pacijentima da dolaskom u ordinaciju svog izabranog doktora mogu ostvariti pravo na produženje bolovanja. Nesumnjivo je da je i lista čekanja doprinijela velikom pomaku. Poštovani gospodine ministre, molim vas da nas izvijestite ukoliko već imate podatke o aktualnom stanju u zdravstvenom sustavu vezano uz liste čekanja i dugovanja u zdravstvenom sustavu.

zdravstvenog sustava. I ovom prilikom želim zahvaliti svim koalicijskim partnerima, predsjedniku države, sindikatima, gospodarstvenicima što su podržali reformu zdravstvenog sustava. Pa često smo pozivani s lijeva na te teške reforme, onda kad krenemo u reforme onda vidimo kakvim se dezinformacijama i tada kada smo donosili te reformske zakone baratalo sa ove lijeve Sabora u smislu harač … /Govornik se kad smo krenuli u reformu zdravstvenog sustava dug bolničkog sustava je bio 2 milijarde i 300 milijuna kuna. Danas, dakle iza nas je godina recesije, teška godina, danas se dugovi u bolničkom sustavu milijardu i 500 milijuna kuna, dakle smanjeni za 800 milijuna kuna. Dug HZZO-a je bio 2 milijarde i 100 milijuna kuna, danas je on kao prije ravno 10 godina, 870 milijuna kuna. Ovo su preliminarni rezultati i ovih dana ćemo dobiti i konačni. da se to sve dešavalo u kriznoj recesijskoj 2009. godini uz dodatni rebalans državnog proračuna, odnosno rebalans proračuna u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi od milijardu i 121 milijun kuna. Mi nastavljamo sa informatizacijom. Bilo je puno povika oko primarne zdravstvene zaštite da će sestre medicinske i liječnici biti opterećeni administracijom. Dovršavamo projekt informatizacije primarne zdravstvene zaštite i ako Bog da negdje u 6. mjesecu ćemo imati ordinaciju bez papira, imat ćemo pametnu karticu i preko nje ćemo ostvarivati sva svoja prava iz zdravstvene zaštite. Vi ste spomenuli nešto što smo napravili proteklih godinu dana, od uštede od smanjivanja stope bolovanja, od 400 milijuna kuna, ponovljive recepte, zahtjev za skupe lijekove koji smo rješavali od 3 do 6 mjeseci danas rješavamo za 7 dana, način plaćanja u bolnicama DTS sustavom je donio do smanjenja dugova od dodatnih 450 milijuna kuna. Dovršavamo informatizaciju i socijalne skrbi tijekom ove godine što je vrlo bitno. javnim natječajima od dodatnih 400 milijuna kuna i ono što je bitno, 20 novih lijekova smo stavili na listu A, odnosno na onu listu koja ne iziskuje dodatne participacije. I dalje dakle nastavljamo sa opsežnom, dubinskom reformom zdravstvenog sustava. I još jednom na kraju želim zahvaliti svima onima koji su, naravno osim SDP-a, koji su podržali reformu zdravstvenog sustava, tešku reformu zdravstvenog sustava, ali sa tom teškom reformom dobili smo i to da su liste čekanja smanjene, da to ne zaboravim, za CT, za ultrazvuk srca, za ultrazvuk dojke, za endoprotezu kuka. Za endoprotezu koljena bila je lista čekanja od 500 dana, danas je ona 191 dan. Ali da ne bi bilo to sve tako dobro, imamo i povećanja lista čekanja za magnetsku rezonancu i ovih dana smo

Zahvaljujem se osobno u svoje ime i u ime svih pacijenata na svemu onome što činite na poboljšanje zdravstvenog standarda svih pacijenata, a isto tako na svemu onome što činite na poboljšanje likvidnosti u zdravstvenom sustavu. Hvala lijepa. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala, predsjedniče. Pitanje upućujem predsjednici Vlade, gospođi Kosor. Gospodarska kriza i u Hrvatskoj traje već više od godinu i pol dana, a negiranje kontinuirano i iz Vlade i iz saborske većine da njoj nije glavni uzrok u domaćoj gospodarskoj strukturi, već u svjetskoj gospodarskoj krizi, krizi, rezultiralo je izostankom bilo kakve osmišljene gospodarske politike. Posljedica je gotovo kolaps u gospodarstvu, 291 tisuća nezaposlenih s tendencijom rasta, nizak standard građana čija kupovna moć iznosi svega 40% prosječne kupovne moći građana u Europskoj uniji, a nove više cijene energenata će samo generirati nove troškove i gospodarstvu i građanima. Dosadašnje Vladine mjere nisu imale za cilj pomoć ni gospodarstvu ni građanima, nego isključivo povećanje proračunskih prihoda. Uvedeni novi nameti, dakle i novi porezi, zapravo su direktno utjecali na pad kupovne moći, a indirektno i na rast gospodarstva. Zato vas pitam, zašto uz sada najavljene mjere financijske potpore gospodarstvu koje dobro, iako kasno dolaze, dobro je da dolaze, ne predlažete i smanjenje neprimjereno visoke javne potrošnje, odnosno zašto već sada ne radite na prijedlogu rebalansa proračuna. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa premijerka, Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospođo zastupnice. Pa prije svega, ja se ne bih složila sa vašom konstatacijom da svjedočimo općem kolapsu gospodarstva. To naprosto nije točno. Velikih poteškoća ima, velikih problema ima i to u ovoj Vladi nitko nikada nije negirao, nitko nikada nije osporavao, dapače govorimo o problemima vrlo otvoreno, pokušavamo naći rješenja i u tome, odnosno u rješavanje pozivamo apsolutno sve koji imaju što za reći, sve koji mogu pomoći, sve koji imaju što konstruktivno za predložiti i znate da smo pozvali i stručne ljude, ekonomiste iz SDP-a ako mogu, ako žele. Predložila sam vrlo konkretno, budući da sam ja imenovala tri svoja osobna savjetnika da evo i predsjednik SDP-a predloži troje, četvero ljudi npr. iz SDP-a, ekonomskih stručnjaka koji će se savjetovati sa tim savjetnicima mojim neovisnim pa da vidimo mogu li nešto konstruktivno, dobro predložiti. Ja ću to, gospođo zastupnice, apsolutno odmah, istog trenutka Najavljivali smo i najavljujem i ja, danas sam puno puta govorila, reći ću ponovo, dakle na temelju svih mjera koje smo donijeli i na temelju ipak jednoga dobrog ozračja u smislu financija koje smo zajedno i sa Hrvatskom narodnom bankom stvarali, sutra idemo sa konkretnim mjerama. Ja vas molim da ako želite odmah o tome pričamo kad budete vidjeli i kriterije i način dodjele tih kredita. Znači, sredina veljače, kraj veljače očekujemo prve rezultate. Vjerujem da će to ipak mnogima iznimno pomoći. Donijeli smo i neke posebne mjere i sada smo pri samom kraju, za sve oni koji imaju osobito velike poteškoće, tu ističem tekstilnu industriju. Dakle, vjerujem da ćemo vrlo brzo završiti jedan program kojim ćemo ići i kao što sam najavljivala, kao što smo najavljivali i potpore, odnosno programe za one tvrtke koje su u iznimno teškim prilikama, dakle doslovce na rubu propasti. Dakle, nastojimo pronaći modele i za njih. Što se tiče vašeg zahtjeva i pitanja meni kada ćemo smanjiti javnu potrošnju, ja vas molim gospođo zastupnice recite sada, evo priliku imate još jedanput vi govoriti, ja je više nemam, što predlažete dakle pa ćemo u Vladi to razmotriti. Predlažete li da smanjimo mirovine umirovljenicima? Možda onima do 3000 kn koje smo oslobodili, a njih je 900000, oslobodili ovog posebnog poreza odnosno javnim, odnosno dakle javnim službenicima. Na primjer učiteljima, profesorima ili predlažete možda liječnicima ili sestrama. Recite to. Dakle, recite ima ih toliko i toliko. Treba im smanjiti plaću za pola ili ne znam koliko. Iz vaših redova su išli prijedlozi o otpuštanju 70, 20000, 30. Tu je bilo različitih brojki. Ljudi koji su zaposleni u državnoj i javnoj upravi, ali nije bilo prijedloga kako ih zbrinuti. time bismo naravno generirali novu nezaposlenost jer novih 50, 60, 70000 ljudi bez posla, na cesti naravno da znači ogroman problem koji ne znam kako bi tko riješio. Ili možda predlažete da idemo tragom kad ste vi participirali Vlade, dakle Vlade od 2000. do kraja 2003. koja je smanjivala rodiljne naknade. Možda je to prijedlog. Ali molim vas onda recite konkretno tražimo da se rodiljna naknada i cijeli projekt populacijske politike smanji za toliko i toliko. Ove godine je to više od 4 milijarde kuna. Recite trebamo li to prepoloviti, uzeti 2 milijarde kuna. Vlada će taj prijedlog vaš razmotriti ili predlažete da idemo u daljnje smanjivanje naknade za nezaposlene ili socijalnih prava. Na primjer onih budući da smo povećali naknadu sa 400 na 500 kuna. Predlažete li možda da to smanjimo na 100 kuna. Dakle, gospođo zastupnice recite konkretno,

Savjetovanje, pozivi na razgovore i dogovore nisu polučili nikakve rezultate. Mi i dalje imamo dnevno sada već gotovo kako objavljuju 518 ljudi ostaje bez posla. Proračun nisu samo plaće i socijalne naknade, u proračunu ima puno toga. Vlada bi bila odgovorna ili je odgovorna ona Vlada kad ima pad društvenog bruto proizvoda za 6% smanjuje proračun, ne povećava ga za 7% kao što smo mi to učinili u Hrvatskoj. Prvo pravilo koje naučite u ekonomiji o porezima jeste ako su visoki porezi onda su veće utaje, a niske porezne stope i veći obuhvat donosi veće prihode u proračunu. Prema tome, ako nećemo imati gospodarski rast, ako će padati plaće u realnom sektoru gospođo predsjednice nećete moći održati niti visinu plaća, niti mirovina, niti drugih rashoda u državnom proračunu. Zato je sada vrijeme da uz ove mjere koje predlažete u gospodarstvu napravite još jedanput da pročešljate proračun i vidite šta se može učiniti.

od kada ste prvi puta mjeri uspješnost neke Vlade nego 200 dana od početka vašeg mandata. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Smatrate li se uspješnom premijerkom Vlade kada znate da je protekle godine u Hrvatskoj 73000 ljudi ostalo bez posla, a 73000 obitelji ostalo bez izvora prihoda za svoje živote. Da smo doživjeli rekordan pad BDP-a od rata u Hrvatskoj koji će biti preko 6,2%, da svaki dan novih 300 ljudi ostane bez posla, da su u jednoj godini nestale čitave industrijske grane, a proizvodnja pala za 9,5%, da su naši sugrađani i sugrađanke bez sredstava za život, nemaju dovoljno sredstava niti za osnovne životne potrebe o čemu govori pad potrošnje od 15%. Ljudi nemaju novaca. Da je nelikvidnost u Hrvatskoj, unutarnja nelikvidnost 26 milijardi kuna od čega država participira sa skoro 50%. Nakon svih ovih podataka gospođo Kosor, moje pitanje je vrlo jednostavno da li se smatrate uspješnom premijerkom? Hvala. Gospođa Jadranka Kosor, premijerka. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče. Pa budući da tražite decidirani odgovor na moje pitanje, ako bih gledala najnovija istraživanja koja pokazuju da Vlada ima najveću potporu od izbora 2007. ikada i da ova Vlada na čelu sa mnom dobiva najbolje ocjene i istraživanje. Dakle, sada me nutkate da moram to govoriti, nerado to govorim jer me pitate pa moram odgovoriti. Dakle, istraživanje evo zadnje koje je pokazalo na listi popularnih političara da sam ja na prvome mjestu. koncentrirala samo na to onda bih mogla odgovoriti potvrdno ali neću. Jer moj cilj i nije niti ja dnevno razmišljam o tome jesam li ja najpopularnija, jesam li ja najbolja, jesam li ja i smatram li se ja uspješnom premijerkom nego želim da o tome promišljaju građani. I jedino što me zanima jest u ovoj godini ostvarivanje tri cilja. Prvi je naravno izlazak iz gospodarske krize, ostvarivanje svih mjera da zaustavimo ovaj pad zaposlenosti koji me iznimno zabrinjava. Drugi cilj je završetak pregovora u Europsku uniju, da sjednemo tamo kamo pripadamo za stol europskih država i naroda i da naravno u tom kontekstu isnažimo hrvatsko gospodarstvo. Jer kao što znate dobili smo najavu 3 i pol milijarde eura ako budemo znali pametno iskoristiti u prve dvije godine mandata. I treći cilj ponovno osnaženje gospodarstva i završetka pregovora. Sve se to jedno s drugim veže nesmiljena borba protiv korupcije. Dakle, to su moje i moja Vladina, ali i moja tri glavna cilja i samo o tome razmišljam. Biti premijer, biti na čelu Vlade, pa onda biti žena na čelu Vlade to nikad nisam smatrala izborom za najpopularniju, za najbolju, najljepšu. Rekla sam na početku mandata nije ovo izbor za miss, nego je ovo težak i krvav posao. I nisam tražila ni od vas, niti od bilo koga ni sto dana, ni jednog dana, ni jedne sekunde, ni jedne minute poštede. Dakle, smatrala sam da u teškim vremenima kad sam ja došla na čelo Vlade moram raditi doslovce 24 sata, učiniti sve što znam, sve što mogu da zemlju izvučemo iz krize. Pozivi na suradnju i SDP-u nisu floskula. Ja vas opet pozivam, uključite se, dođite, razgovarajmo, predlažite. Evo na tragu i malo prije prijedloga gospođe Zgrebec smanjite proračun. Recite što i gdje? Mi smo skresali kao što znate u prošloj godini za 7 milijardi kuna, mi smo obustavili zapošljavanje, mi smo uzeli automobile, nema kupovine automobila, nema karticama, nema ničega. Tražim racionalno poslovanje u javnim poduzećima, idemo tu apsolutno i dalje. Prema tome, uz sve to treba napomenuti, sve ove mjere koje ste nabrajali, tvrdeći zapravo da ja nisam dobra predsjednica Vlade, na to imate pravo i to poštujem. Moram napomenuti da ni jednog trenutka nisu kasnile isplate mirovina u Hrvatskoj ovih 6 mjeseci koje spominjete da su moje, ni jedne sekunde, niti isplata drugih prava, ni rodiljnih naknada, ni doplatka za djecu, ni naknade za nezaposlene, niti socijalno ugroženima, kao što znate, ali nisu kasnile ni isplate plaća za više od 200 tisuća, 250 zaposlenih u državnim javnim službama. Prema tome, ako bih mogla razmišljati i o nekim dobrim stvarima onda bih mogla razmišljati u tom kontekstu. Ali naš posao naravno nije završen. Do kraja mandata ima još dosta. I dobro ili loše, uspješnost ili neuspješnost Vlade koju vodim, pa onda i mene kao premijerke moći ćete tada procjenjivati, ali poštujem imate i sada pravo kao zastupnik SDP-a govoriti da sve ovo nije ništa. Ja se s time naravno ne slažem, ali me to vaše mišljenje i pokušaj …/Govornica se razumije./… neće spriječiti da radim na sva ova tri plana, na sva ova tri stupa moje Vlade, svim srcem, svom snagom, bez ostatka, do kraja. Hvala. Hvala lijepo gospođo Kosor. Na početku svog odgovora spomenut ću i ja jednu anketu, vi dosta često iz HDZ-a znate govoriti da je jedina relevantna anketa izbori. Vaša politika je na predsjedničkim izborima dobila 12% gospođo Kosor. Da, da. Od početka krize koja traje godinu i pol dana niste napravili niti jednu konkretnu mjeru da zaštitite građane i gospodarstvo. Niste zaštitili ovih 73 tisuće obitelji, nego ste se odlučili zaštititi javnu potrošnju i proračun. Uzeli ste svakoj obitelji prosječno 5 tisuća skoro jednu mjesečnu košaricu, kroz nove poreze i namete. Rekli ste im jedan mjesec se snađite, a taj novac ćemo potrošiti mi iz Vlade. Premijerko Kosor, hrvatski građani nemaju ništa i od vaše odlučnosti da smijenite Sanaderove ljude u HDZ-u. Od toga se ne živi. Trebalo bi biti odlučnosti, gospođo Kosor, prema mjerama u gospodarstvu, a tih mjera već godinu i pol dana nema. I zato ću na kraju, na vašu tvrdnju reći. Reći ću da nije, da su prijevremeni izbori sada jedino rješenje zbog toga šta 6 mjeseci po vašem mišljenju čekanja će biti manje nego dvije godine čekanja do kraja vašeg mandata. Hvala lijepo. Na redu je gospodin zastupnik Ivan Škaričić za postaviti pitanje. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo predsjednice Vlade, uvaženi članovi Vlade. Moje pitanje ide ministru zdravstva i socijalne skrbi, gospodinu Darku Milinoviću. Hrvatska zemlja koja je vrlo dobro riješila zdravstveno osiguranje svih svojih građana. I u ovo vrijeme svake godine sklapaju se ugovori po dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kao što znate na početku reforme zdravstvenog sustava bilo je negdje oko 500 tisuća ljudi u polici dopunskog osiguranja, odnosno imali su policu dopunskog osiguranja godinu dana nakon što smo počeli sa reformom zdravstvenog sustava, u dopunskom osiguranju je negdje oko 2 i pol milijuna ljudi. Svake godine, uistinu oko nove godine nastaju gužve u područnim uredima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ja se nadam, odnosno uvjeren sam da je ovo zadnja godina kada postoje takve gužve, uveli obnovljivo osiguranje što znači da se neće morati obnavljati svake godine, već je ono trajno. Jedino ćete morati doći u područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u onoj situaciji kada želite prekinuti svoje zdravstveno, odnosno dopunsko zdravstveno osiguranje. Isto tako Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je sklopio ugovor sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje na način da će se direktno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje plaćati policu tako da umirovljenici ne moraju dolaziti u pošte, u banke i ne moraju se dodatno traumatizirati reći a za njih ta usluga je besplatna. Na ovaj način, s ovim odnosima, sa ovim novostima u sa ovim novostima u dopunskom zdravstvenom osiguranju smo uštedjeli tijekom protekle godine oko 20 milijuna kuna. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Ivan Škaričić. Izvolite. Pa evidentno je da su to značajne i velike i dobre novosti. I ja zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite. Hvala. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo predsjednice hrvatske Vlade, gospodo ministri. Svoje pitanje upućujem ministru uprave, gospodinu Davorinu Mlakaru. Gospodine ministre, iza nas su još jedni izbori, ovaj put za predsjednika Republike Hrvatske. Svaki put u izborno vrijeme česta tema su birački popisi. Vrlo često se zlonamjerno govori o dvostrukom glasovanju, što ne može nikako biti, jer hrvatski državljanin može biti jednom upisan u birački popis. Radi hrvatske javnosti molio bih vaš komentar. A pitanje moje se odnosi na glasovanje izvan mjesta prebivališta. Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora, nevladine organizacije tražile su od Ministarstva uprave da omogući naknadno biračima registraciju za glasovanje izvan mjesta prebivališta u drugom krugu izbora. Zašto ministarstvo to nije učinilo? Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupniče. Evo imamo po prvi puta priliku komentirati ovo što ste rekli. Dozvolite mi tu slobodu da kaže nisu udruge u množini prigovarale radu Ministarstva uprave, prigovor se odnosio uvijek samo s jedne adrese, radilo se o udruzi koja inače promatra izbornu proceduru, zove se GONG. Važno je napomenuti da ta ista udruga koja je tražila u ovom slučaju, ja ću probati tehničke detalje zanemariti provedbe izbora, da Ministarstvo uprave izda potvrde za glasovanje samo za drugi krug izborni u slučaju ponavljanja, nakon onih 14 dana, to je bio zahtjev udruge GONG. Na žalost 2007. godine, na žalost za taj zahtjev, Udruga GONG je sudjelovala u izradi Zakona o popisima birača koji je donesen 2007. godine. U tom Zakonu izrijekom stoji da potvrđen popis birača koji se mora dovršiti prije otpočinjanja izbora, dakle nakon potvrde od nadležnih izbornih povjerenstava vrijedi kao ovjeren popis birača i za prvi krug izbora i za ponavljanje izbora. Tu zakonsku odredbu smo mi poštivali, nismo ju željeli kršiti niti na prohtjeve pojedinih, a osobito ove udruge koja je tražila da između prvog i drugog kruga ponovno izdamo potvrde biračima kako bi mogli birati, radi se samo o onima koji bi birali izvan mjesta prebivališta gdje su njihova biračka mjesta određena. Mislim da je važno napomenuti da bi se shvatilo o kojem broju ljudi se radi. DA je u našem popisu birača ovjerenom i potvrđenom za predsjedničke izbore bilo onih birača koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj 4 milijuna 88 tisuća 798 da je onih birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u tim istim izborima po potvrđenom popisu bilo 406 tisuća 208, dakle to je bio ukupan broj birača koji su mogli glasovati na ovim predsjedničkim izborima. Od tog broja potvrde da bi glasovali izvan mjesta svog prebivališta ukupno je u zakonskom roku koji je završio 12. prosinca izdano 3 tisuće i 2 potvrde, od toga za drugi krug samo 43. Mislim da to dovoljno govori uopće o količini birača koji su takve potvrde koristili ili trebali. Evo slobodan sam ovdje reći bez obzira na ocjene GONG-a mi smo imali ograničenu misiju OESS-a za promatranje izbora koja je dala visoke ocjene i Državnom izbornom povjerenstvu za njihov posao koji su odradili u izborima, a isto tako Ministarstvu uprave i njegovim službama koje su te izbore morali pripremiti. Zaključio bih, s odgovorom na početku vašeg pitanja, da li je bilo mogućnosti dvostrukog glasovanja. DA tako kažem, stalnim čišćenjem popisa birača, i stalnim provjerama osoba upisanih u popise birača to je onemogućeno i ove godine. Nismo uopće imali prigovora da bi se ista osoba mogla naći na dva popisa birača za sigurnost ove tvrdnje je samo argument više i ovo što smo radili sa ovim potvrdama koje se mogu do određenog roka izdati, ukratko popisi birača zaključuju se 14 dana prije održavanja prvog izbornog kruga, 7 dana do odnosno 8 dana pred izbore još naše službe mogu provjeriti sve popise i eventualne pogreške i nakon toga ti ovjereni popisi služe za izvatke koje službe biračkim odborima na biračkim mjestima da bi točno mogli utvrditi broj i osobe koje imaju pravo glasa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Hvala lijepo gospodine ministre, zadovoljan sam vašim odgovorom. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Na redu je gospodin zastupnik Ivan Čehok. **Čehok, Ivan (HSLS)** Hvala gospodine predsjedniče, svoje pitanje postavljam ministru gospodarstva gospodinu Popijaču. Ministarstvo je prošle godine raspisalo i podijelilo potpore drvnoj, tekstilnoj, kožarskoj industriji međutim, na kraju su potpore podijeljene pod dosta nepovoljnim, rekao bih gotovo neizdrživim uvjetima za te industrijske grane s obzirom na recesiju, s obzirom na pad potražnje na inozemnim tržištima, s obzirom na pad izvoza. Otprilike na taj način da od ukupnih 6 milijuna kuna prijavljenih sredstava za potpore tražilo se da sama industrija oko 620 milijuna uloži, a da država uloži oko 50 milijuna. Dakle, ukupno bi potpore u odnosu na ukupni iznos prijavljen bile samo 10%. Ja bih se založio za to da u skladu sa programom djelovanja i rada Vlade, koalicijskim sporazumom za ovu godinu pronađemo načina da te potpore tekstilnoj, kožarskoj i drvnoj industriji doista budu na pomoć, a ne da im još dodatno … poslovanje, naročito velim s obzirom na krizu, na inozemnim tržištima je pad potražnje, našim izvoznicima. Pa vas pitam kada Ministarstvo misli raspisati i pod kojim uvjetima natječaj za dodjelu potpora, naročito s obzirom na činjenicu da vidimo da je ovaj interventni fond za pomoć gospodarstvu još uvijek ne djeluje, još uvijek operativno od njega ništa. Bojim se da bez te pomoći drvna, kožarska i tekstilna industrija neće moći opstati do ljeta ove godine, vi znate da je samo prošle godine otprilike 18 tisuća ljudi upravo u tim industrijskim granama ostalo bez posla. Dakle, mislim da vremena nemamo, da nam je vrijeme ljuti neprijatelj i da moramo što je moguće prije pod povoljnijim uvjetima ići ususret toj industriji i raspisati natječaj. Hvala. Gospodin Đuro Popijač ministar gospodarstva. **Popijač, Đuro** Hvala gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zastupniče. Prvo, potpore su bile vrlo povoljne, jer je karakter tih potpora je da su bespovratne. 2008. 2009. godine u skladu sa strategijom potpora tekstilnom i kožarskoj industriji podijeljeno je preko 220 milijuna kuna, to je složit ćete se vrlo ozbiljan novac. Međutim, u toj strategiji osim definiranih tih bespovratnih sredstava koje su trebale biti i koje jesu u najvećoj mjeri podijeljene. Predviđene su neke druge aktivnosti koje su same tvrtke morale učiniti, a one su bile uglavnom i te potpore usmjeravane za razvojne projekte. Jer potpore za tvrtke u teškoćama su potpuno drugačijeg karaktera i one su definirane posebnim zakonom. Dakle, potpore za tvrtke u teškoćama mogu biti samo jednokratne i u skladu sa direktivama Europske unije. Ono što se mora činiti ili što činimo u ovoj godini, dakle, mi zajedno sa socijalnim partnerima dakle i sa sindikatima i sa predstavnicima tih sektora, prvenstveno u našem Ministarstvu tekstilne industrije radimo operativni program koji mora biti prilagođen upravo ovim novim uvjetima. Dakle, potpore o kojima vi govorite ne mogu ići za tvrtke u teškoćama, to su potpore koje su predviđene za razvojne projekte. No međutim, drugi mehanizmi moraju biti i bit će osmišljeni zajedno sa Ministarstvom financija i u kontekstu i ovih paketa i ovog paketa novih financijskih instrumenata za pomoć i potporu tvrtkama u teškoćama. Dakle, svi oni koji iz razno raznih razloga se teško nose sa ovom gospodarskom situacijom, moram priznati i moram ovdje reći da postoji niz uspješnih kompanija i u ovom sektoru. Dakle, i u drvnom i u tekstilnom sektoru koje su dobro iskoristile ove potpore, koji su restrukturirali svoje poduzeće i koja uspješno djeluju i u ovakvim teškim uvjetima. međutim, svjesni smo da postoje i niz tvrtki i u teškoćama i za koje će i ovi programi novih financijskih instrumenata, ali i dodatni koje će zajedno ovo Ministarstvo sa kolegama iz Ministarstva financija proizvesti u sljedećim danima ili tjednima, vjerojatno biti upravo usmjereni za tu kategoriju naših gospodarskih subjekata. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Ivan Čehok, izvolite. Gospodine ministre upravo sam i na to htio uputiti. Riječ je bila naime o potporama za nove tehnologije, ali ako ne iskoristite te potpore onda ne možete dobiti ni one druge potpore potpore koje nisu bile vezane uz tu namjenu. Dakle, to je nelogičnost. Ja vas molim pogledajte to nije bilo u natječaju, ali na kraju su se tako ugovori sklapali da za ovu godinu izbjegnemo tako jednu nepovoljno i za njih neodrživu odredbu. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vlatko Podnar, izvolite. **Podnar, Vlatko (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade. Svoje pitanje ću postaviti gospodinu ministru i pomoćniku

prema tim uvjetima natječaja ta pomoć se mogla koristiti prvenstveno za razvoj i proširenje proizvodnje. Jedan od osnovnih uvjeta natječaja i za obrtnike, odnosno za male, srednje i velike poduzetnike je bio da su podmirene sve financijske obaveze prema državi. No međutim, neki su porez platili, većinom mali obrtnici i mali poduzetnici, a oni drugi su dio uspjeli podmiriti, samim tim su bili isključeni iz natječaja, a oni treći su donijeli potvrdu, odnosno rješenje o reprogramu, odnosno obročnoj otplati poreznog duga i s time se prijavili na natječaj i nažalost dobili na natječaju te iste novce. Pa se sad, valjda su još neke dodatne potvrde donijeli koje nisu bile u uvjetima natječaja, ali moje pitanje glasi. Zašto vi, upravo Ministarstvo financija, neplatiše poreza stavljate u povoljniji položaj od onih koji redovno plaćaju svoje obaveze ili imaju tek minimalne dugove i je li to po vama oblik političke korupcije na javnim natječajima? Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče nije dobro govoriti ovo što ste vi rekli u svojoj zadnjoj rečenici. Ničim argumentirano optužite nešto. Trebali bi prije nego što ste postavili ovo pitanje, možda bi bilo daleko bolje i kvalitetnije da ste pročitali Opći porezni zakon i da ste vidjeli tko i pod kakvim uvjetima može dobiti obročnu otplatu. Druga stvar, obročna otplata je upravni dokumenat, ima svoje rješenje, ima svoj ur. broj. Može ga svatko pročitati, može ga svatko provjeriti. Dakle, Ministarstvo financija s ničim ne potiče neplaćanje poreza. Dakle, obročnu otplatu mogu dobiti isključivo oni koji su se našli iz razno raznih razloga u poteškoćama pa nisu mogli izmjerit svoje porezne obveze i druga stvar nitko ne može dobiti obročnu otplatu ako ne da nekakvu garanciju, da li je to zalog na nekretninama ili nekakvu bankarsku garanciju. Dakle, on je na određen način prema državi osigurao državna potraživanja. I ako znate za bilo koji slučaj da je netko dobio obročnu otplatu, a da nije bio sukladno ovakvim pravilima ja bih molio da mi to date i budite sigurni da takav, koji je izdao takvu obročnu otplatu će biti sankcioniran. Budite sigurni, evo ja to ovdje javno kažem. Dakle, rekli ste mnogi mnogi nažalost iz razno raznih razloga ne mogu podmiriti svoje obveze prema državi, prema dobavljačima i zato upravo ovaj program i ovo što je predsjednica Vlade danas govorila sutra će se donijeti kriteriji i donijet će se Zakon o jamstvenom fondu, dakle onaj plan "A" da tako kažem gdje će HBOR sudjelovati sa 30% u kreditiranju pojedinih projekata, dogovoreno je sa poslovnim bankama da negdje 20% ukupnog kredita se može koristiti jednim dijelom za podmirenje poreznih obveza, jednim dijelom za reprogram dospjelih kredita koji su dospjeli iz prethodnog perioda iz jednostavnog razloga što sva naša iskustva, iskustva koja ima Hrvatska banka za obnovu i razvoj kazuju da u ovom trenutku je najveća žeđ, da tako kažem, prema obrtnim sredstvima i da u ovom trenutku hrvatskim poduzetnicima najviše nedostaje obrtnih sredstava. I zato ovaj program upravo ide u tome smjeru, ali kažem vam budite sigurni da nitko, na kraju krajeva Opći porezni zakon je donesen u ovom Saboru, isto tako svake godine prilikom donošenja državnog proračuna donosi se i Zakon o izvršenju državnog proračuna gdje se govori o toj obročnoj otplati. Dakle, budite sigurni da nitko na takav način ne potiče bilo kakvu, neću reći korupciju, nego nešto što možda nije u skladu sa zakonom, ali kažem nije zgodno kad vi kao zastupnik govorite to, a istovremeno te zakone je donio ovaj Dom, ali ponavljam ako imate bilo kakvu spoznaju ja vas lijepo molim da mi to date

Ja govorim da se onaj koji je dužan na temelju tog reprograma dugovanja javlja na natječaj za nepovratna sredstva u ovoj državi. O tome ja govorim. Nisam rekao da se ne smije i da ne može. O tome nisam govorio, gospodine tome, nadam se da ovo što je i predsjednica Vlade, a i vi sad što ste govorili da neće to biti i jedno od mjerila da na taj način se može reprogram i porez, na temelju reprograma poreznog duga da može se učestvovati i sada u ovom fondu za gospodarstvo. O tome sam govorio.

i gospodo ministri. Moje pitanje uputit ću ministru pravosuđa gospodinu Šimonoviću. Eto, tijekom aktualnog prijepodneva iz Bruxellesa je stigla još jedna dobra vijest, a to je da je Odbor za vanjsku politiku Europskog parlamenta prihvatio prijedlog rezolucije o napretku Hrvatske što ukazuje na to da bi uskoro se mogla odblokirati i neka poglavlja pa ću ja uputiti vama pitanje što se događa sa poglavljem poglavljem 23., odnosno jesmo li mi spremni ukoliko, a sve ukazuje na to da će se u skorije vrijeme otvoriti ovo poglavlje, dakle gospodine ministre u kojoj je to fazi? Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ministar gospodin Ivan Šimonović. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospođo zastupnice, mi ne samo da smo spremni, mi smo u niskom startu, iščekujemo pucanj i očekujemo da taj pucanj uskoro stiže. Zašto smo spremni? Zato jer je Europska komisija već prije godinu dana ocijenila da je Hrvatska ispunila preduvjete za otvaranje poglavlja 23. – Pravosuđe i ljudska prava iz dobro poznatih razloga. Međutim, jedna manja skupina članica Europske unije je blokirala otvaranje toga poglavlja. Međutim, mi se nismo prepustili toj godini dana i gubili vrijeme, nego smo ne samo radili na reformi pravosuđa, nego i pažljivo pazili na izvješće Europske komisije i iz njih iščitavali očekivane smjernice za zatvaranje poglavlja. Premda mi još smjernica nemamo. Mi već radimo na ispunjavanju smjernica za zatvaranje. A u niskom smo startu zato što je jučer i formalno ostala još samo jedna država koja nije skinula blokadu. Očekuje se da skoro budemo pozvani podnijeti svoje pregovaračko stanovište. Odmah kada budemo pozvani to ćemo i učiniti. Hvala lijepo gospodine ministre. Eto mislim da u ovom smjeru su bila sva nastojanje Vlade na čelu s predsjednicom Vlade gospođom Kosor i vjerujem uskoro eto da će ovaj pucanj napokon i opaliti, dakle da će netko uzeti taj pištolj i da ćemo krenuti. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovana predsjednice Vlade, gospođe i gospodo ministri. Svoje pitanje upućujem ministru branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti gospodinu Tomislavu Iviću. Gospodine ministre, s obzirom na trenutku gospodarsku situaciju i zabrinjavajući porast nezaposlenih Hrvatskih branitelja, zanima me ima li u Ministarstvu branitelja kakvih poticaja kada se radi o slučaju da se hrvatski branitelj želi sam zaposliti? Hvala lijepo. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine saborski zastupniče, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uspješno provodi vladin program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih Hrvatskih branitelja i djece poginulih Hrvatskih branitelja već nekoliko godina. I mogu reći da je kroz taj program koji obuhvaća 6 različitih mjera od stručnog osposobljavanja, stjecanja prvog zvanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije ili mjera koje su usmjerene na poticanje zapošljavanja, posao je našlo preko 12 tisuća Hrvatskih branitelja. Posebno bih istaknuo uspješno provođenje mjere poticanja osnivanja zadruga branitelja, koja se u proteklih nekoliko godina zaista uspješno realizirala. Ilustracije radi, 2004. godine je bilo samo dvije zadruge u Republici Hrvatskoj, a sada ih ima preko 350 od čega je 271 izravno dobila poticaj od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. U ovaj program zapošljavanja u proteklih 6 godina je utrošeno gotovo 200 milijuna kuna. Osigurana su sredstva za provođenje ovog vladinog programa i u ovoj 2010. godini ja sam siguran da će i ove godine branitelji moći naći posao preko programa Vlada Republike Hrvatske. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine ministre. Baš kao i vi pozivam branitelje da koriste poticaje vašeg ministarstva. Pohvaljujem program Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala. I posljednji koji će postaviti pitanje je zastupnik gospodin Ivan Drmić. Izvolite. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, ministri, poštovani kolege zastupnice i zastupnici. Mislim da se svi možemo složiti da je prehrambena industrija, odnosno da bi trebala biti jedna od strateških grana hrvatskog gospodarstva. Također ja vjerujem da ćete se složiti sa mnom da bi takva jedna industrija logično je trebala biti najrazvijenija unutar države baš u Slavoniji i Baranji. Jer Slavonija i Baranja je izvor većine sirovina koje daje ova zemlja, a koja je potrebna za rad prehrambene industrije. Nažalost, tijekom svih ovih godina možemo se uvjeriti da to nije tako. Prehrambena industrija u Slavoniji i Baranji je na vrlo niskoj razini ili je uopće nema, a ovo malo što ima u vrlo velikim je financijskim problemima. Evo najnoviji slučaj na koji ću se danas ovdje osvrnuti to je nedavno proglašeni stečaj "Đakovštine". To je najveće poduzeće u grdu Đakovu. Zapošljavalo je do neki dan 537 ljudi. To znači da od tog poduzeća direktno živi nekoliko tisuća ljudi u gradu Đakovu, što je zasigurno veliki broj, jer grad Đakovo je grad od nekih 30-ak tisuća stanovnika. Isto tako uz ovo poduzeće su vezana brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja kako grada Đakova tako i đakovštine i jedan vid njihove egzistencije bio vezan upravo za ovu tvrtku. Mene zanima što su vladini predstavnici koji su bili u nadzornim odborima te tvrtke u zadnjih godinu dana poduzeli da bi se nešto napravilo. koja je dovela do stečaja nije od jučer. Žiro račun poduzeća je blokiran već više od godinu dana. I činjenica je da je država vlasnik u tom poduzeću bila 32%, znači imala je pravo i obvezu uvida u poslovanje ove tvrtke na vrijeme alarmirati

I postavljam pitanje, zašto na vrijeme nije licenciran silosi "Đakovštine" jer svi se sjećamo da je prije nekoliko mjeseci da je ministar Čobanković pozivao seljake da ne prodaju svoju pšenicu po niskim cijenama, već da ju pohrane na silose, da zaprime skladišnice i da država jamči za njihovu robu ... /Govornik Danas su ti silosi prazni i pšenica, kukuruz i suncokret i svi ostali proizvodi koje su seljaci pohranili u te silose jednostavno su nestali i nema ih više nigdje. A seljaci nisu obeštećeni za taj dio. Zanima me što Vlada planira poduzeti po ovim pitanjima? Hvala. Gospođa premijerka Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Ja bih molila, to se sad ne odnosi samo na zastupnika Drmića nego i inače na zastupnike koji pitaju. Teško je jako i popamtiti kad gospođe i gospoda zastupnici postavljaju nekoliko pitanja pod formom jednoga. I onda evo trudimo se stvarno odgovoriti ali morali bismo se koncentrirati na jedno pitanje. koliko mogu i koliko stignem odgovoriti na sve o čemu ste govorili. Ali evo, lijepo bih molila da to u budućnosti nekako bude praksa. Teško nam se koncentrirati na sve što zastupnik ili zastupnica postavlja u okviru jednoga pitanja. same Đakovštine. Naravno da je Vlada itekako i svjesna velikih problema i da na neki način mogu reći da proživljavamo sudbinu svih ljudi koji ovise o Đakovštini i koji su vezani i koji sada ne da teško žive nego uistinu su na rubu egzistencije, ljudi koji nisu dobili plaće teško da se može reći da normalno žive, ne mogu plaćati režije itd. Problem postaje sve veći. Činjenica jest da se Vlada u nekom razdoblju ne mogu sada reći točno i ne znam na koje ljude mislite kad govorite o nadzornom odboru, to bih morala provjeriti, da se uključivala i nastojala pomoći. Činjenica jest da Đakovština duguje Ministarstvu financija odnosno državnom proračunu. I sad vidite u kakvoj smo mi katkada uistinu bezizlaznoj situaciji. Dakle, s jedne strane svi očekujete pogotovo zastupnici da mi vodeći računa naravno o proračunu ne opraštamo nikome da svatko mora svoj dio obveze ispuniti, platiti ono što mora platiti, nema opraštanja, nema kompromisa prema bilo kome. A s druge strane vrlo često se onda od nas traži da nešto otpisujemo, da nešto opraštamo itd., i da nešto financiramo. Vrlo jasno, mi to u ovom slučaju isto tako ne možemo učiniti tim više što se pokazalo kao što znate da su opljačkane, ukradene državne robne rezerve, dakle da su odnesene, odvezene tisuće tona žita. I ono što mi tražimo naravno kaznenu odgovornost. Svi oni koji su sudjelovali u tome moraju za to odgovarati što je moguće prije. Tražimo žurno istragu i naravno što je moguće žurnije kažnjavanje. Vlada će se naravno kroz svoja resorna ministarstva i dalje uključivati. Danas čujem neke bolje vijesti dakle i vezano za Đakovštinu. Sve što budemo mogli u okviru zakona, svih zakona i o državnom proračunu i o izvršenju državnog proračuna apsolutno ćemo nastojati pomoći to vas uvjeravam, ali u ovom slučaju jer je bilo, vi to niste pitali ali je bilo ovih dana pitanja može li Vlada isplatiti plaće radnicima. Ja nažalost moram odgovoriti da ne može odnosno može li to financirati, ne može. Ne može jer bismo otvorili Pandorinu kutiju i ne bismo mogli zapravo sve ono što bi iz nje izašlo zaustaviti. Nažalost, to je tako. Međutim, podsjećam da se i vjerujem da će se pronaći neka rješenja što se tiče i Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva u okviru stručne pomoći i pronalaska mogućih izlazaka dakako pomagati. Ali podsjećam na neke bolje trenutke, recimo evo uspješna, vjerujem apsolutno uspješna privatizacija Vupika kad govorite o širem području Slavonije odnosno Baranje. Isto tako ove velike napore oko Valpovštine itd. nastojimo pomoći. Međutim, činjenica jest da tražimo i apsolutnu i potpunu odgovornost svih onih ljudi koji odgovaraju za vođenje ovakvih sustava a pogotovo kad se dogodi nešto kao što je ordinarna pljačka državnih robnih zaliha i u tom smislu tražili smo naravno i model kako ćemo te zalihe nadoknaditi. Ali ponavljam još jedanput, to je ono što je važno za državu i vjerujem za sve. Mi to sad moramo nadoknaditi, toga nema, to je nestalo, to je isparilo

danas vraćamo 8 milijardi kuna kredita za hrvatska brodogradilišta, strpljivo smo dva puta plaćali sanaciju Riječke banke, strpljivo smo u više navrata hotelijersko-turistička poduzeća u Dalmaciji sanirali. Sve smo to i mi Slavonci plaćali. Međutim, kad dođemo mi na red da nam se malo pomogne onda se time otvara Pandorina kutija. Ja bih također još jednom apelirao na Vladu, ona kao vlasnik 32% udjela u Đakovštini u stečaju ima pravo nadzirati rad stečajnog upravitelja. Ja bih vas molio da ne dozvolite da se tamo osnovna sredstva koja su obnovljena, moderna parcijalno rasprodaju i da se to razvuče na sve strane a da ljudi ostanu na ulici. Ja bih vas molio to je već u više navrata u Slavoniji bio slučaj, pa i ovaj čovjek koji je u više poduzeća bio stečajni upravitelj činio je tu istu stvar. Znači, nestane svih osnovnih sredstava a ljudi ostaju na ulici. Da se to poduzeće već ako mora ići tim smjerom proda jednom kvalitetnom strateškom partneru da ljudi nastave sticati svoju egzistenciju u tom poduzeću. Evo, samo bih to molio znači da izvršite nadzor nad tim stečajem. Dame i gospodo, zahvaljujem svima zastupnicima, Vladi na upornom zapravo sjedenju ovdje i odgovaranju na pitanja jer ovo je sve skupa trajalo skoro malo manje od četiri sata. Dakle, aktualno prijepodne je završeno. Nastavak sjednice je u 15,30 sati sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama.